kolegi poslanci, gospe in gospodje, lepo dobro jutro! Začenjam nadaljevanje 95. izredne seje Državnega zbora. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci:

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina 39 poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Matejem Tašner Vatovcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, gospodu Blažu Košoroku, državnemu sekretarju Ministrstva za infrastrukturo. **BLAŽ hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci, lep dober dan! Pred vami je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu. S to predlagano novelo Zakona o rudarstvu se odpravlja različne pomanjkljivosti, ki jih je vsebovala že prvotna različica zakona in niso bile korigirane s predhodnimi novelami. Tako se z novelo popravljajo nekatere napake. S popravki in poenostavitvami se ustrezneje urejajo nekatera področja, odpravljajo se administrativne ovire in drugo. Prav tako se je z izvajanjem zakona pokazalo, da nekatera področja niso ali niso dovolj regulirana. S tem v zvezi se z novelo nekateri postopki urejajo povsem na novo. Dodatno se opredeljujejo prekrški, ki so bili v veljavnem zakonu izpuščeni, zato inšpektorji niso imeli učinkovitih vzvodov za preprečevanje nepravilnosti. Dodatno se ureja tudi področje hidravličnega lomljenja, nelegalnega izkoriščanja mineralnih surovin, plačila za nadomestilo za pridobljeno mineralno surovino pri nelegalnem izkoriščanju ter opustitvi izkoriščanja po prenehanju koncesije in drugo. Novela zakona tako prinaša naslednje bistvene spremembe. Dodane so definicije pojmov, ki se nanašajo na sanacijo pridobivalnih prostorov. Pojmi s področja sanacije se v praksi ves čas uporabljajo, vendar jih veljavni zakon ne vsebuje. V praksi se je izkazalo, da je v izogib različnim špekulacijam in za zagotavljanje učinkovite sanacije pridobivalnih prostorov, kakor tudi za uspešnost postopkov pred sodišči nujno enoznačno razumevanje pojmov. Z novelo so tako na novo opredeljeni pojmi, kot so: tehnična sanacija, biološka sanacija, rekultivacija, renaturacija, sprotna sanacija, fazna sanacija, delna sanacija in končna sanacija. Z novelo se dodaja tudi prepoved obsežnega hidravličnega lomljenja ter dodajajo se zahteve, kakšno je tisto, ko se govori o varnem hidravličnem lomljenju pod mejo obsežnega hidravličnega lomljenja. V obstoječem zakonu to ni regulirano, čeprav se občasno izvaja že preko 50 let. Značilno za to hidravlično lomljenje je, da se izvajajo peščenjaki, za razliko od medijsko odmevnega obsežnega hidravličnega lomljenja, na primer v ZDA, kjer se izvaja v škrilavcih. Za hidravlično lomljenje v peščenjakih je v naši državi bistveno, da izvaja pri nižjih tlakih z manjšimi količinami iztisnjene količine ter tako na bistveno večjih globinah. Tu bi želel poudariti, da kolikor sem seznanjen, se pripravlja tudi k temu členu, ki bo novelo zakona spremenil tako, da bo v celoti prepovedal vsakršno hidravlično lomljenje z namenom izvajanja ali izkoriščanja ogljikovodikov, zato najverjetneje potem ta opredelitev pojma obsežnega hidravličnega lomljenja ne bo več potrebna. Nadalje se z novelo ureja posebne primere podaljšanja rudarske pravice in koncesije. Predvideva se posebne primere, ko se rudarska pravica in koncesija lahko podaljšata, tudi če koncesionar nima vseh zemljišč, ki se nahajajo znotraj pridobivalnega prostora, torej, da nima pravice izvajati rudarskih del na zemljišču. Nadalje, izjema pri pridobitvi pravice izvajati rudarska dela na zemljišču je dopustna, kadar za pridobivalne prostore z veliko površino, ki jih je mogoče izkoriščati postopoma po posameznih poljih. V tem primeru je dovolj, da se odkup zemljišč in pravni **2. TRAK: (VP) 9.05** (nadaljevanje) posli z lastniki lahko sklepajo za posamezna zaokrožena zemljišča oziroma polja. Navedeno je seveda pomembno z vidika stroškov, saj sklepanje pravnih poslov za zemljišča, na katerih se bo izkoriščanje izvajalo šele čez več let ali celo več desetletij, pomeni nepotreben strošek iz naslova najemnin ali po nepotrebnem vezana sredstva v predčasen nakup zemljišč. Naprej bodo posodobljena tudi določila glede zbiranja, upravljanje, objave podatkov s področja rudarstva ter dodane podlage za vključitev modulov za elektronsko pripravo in oddajo vlog za priglasitev obrazcev. Z novelo se naprej pristojnost nosilca urejanja prostora za področje rudarstva za občinsko prostorsko načrtovanje prenaša iz našega našega ministrstva, torej Ministrstva za infrastrukturo na Geološki zavod Slovenije, ki že zdaj za naše ministrstvo pripravlja strokovne podlage za pripravo smernic in mnenj v občinskem prostorskem aktu za področje rudarstva, z novelo pa se nanj vnaša pristojnost nosilca urejanja prostora za navedeno področje medtem, ko bo naše ministrstvo še naprej izvajalo nadzor / znak za konec razprave/ nad njegovim delom. Naprej določbe glede plačila nadomestila za pridobljeno mineralno surovino pri sanaciji nelegalnega kopa za primere, ko se rudarska pravica in koncesije za izkoriščanje prenehata pred izvedbo. Dodatno se ureja prenos rudarskih premis v primeru stečaja, urejajo se nekatera vprašanja v zvezi z ugasnitvijo rudarske pravice, regulira se področje / nerazumljivo/ ob izvajanju gradbenih del in gradnje gozdne infrastrukture, na novo se ureja področje popolne in trajne opustitve rudarskih / in pa dodatno se ureja področje reguliranja poklicev v rudarstvu in pa seveda še nekateri drugi prekrški. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Hvala lepa tudi vam. Prehajamo na predstavitev stališč Poslanskih skupin. Prvi dobi besedo gospod Robert Pavšič, predstavil bo stališče Poslanske skupine LMŠ. Izvolite.

Zanimivo je bilo poslušati tole uvodno besedo. In obljubo o vložitvi amandmaja o splošni prepovedi frackinga. To bomo vsekakor naredili tudi v opoziciji skupaj s podporo nekaterih strank, ker na žalost vam ne moremo verjeti. Po vseh petih, šestih pretečenih krogih glede Petišovcev in splošni prepovedi frackinga imamo danes na mizi novelacijo zakona, kjer po prvotni vsebini spet tehtamo pravico ljudi do varnega okolja. Spet govorimo o frackingu v Petišovcih, spet govorimo o vladnem zavajanju. Tik pred zdajci se pa vlada premisli. Lepo, bolje pozno kot nikoli. Prevečkrat smo že govorili o tej tematiki in prevečkrat se je spet koalicijska oziroma vladna stran izgovarjala na vedno sistemskost rešitve. Danes imamo to sistemskost na mizi. V prvotni obliki pa omogoča, to je potrebno povsem enostavno povedati, da bi se v Petišovcih fracking lahko izvajal. Predlagatelj namreč v obrazložitvi navaja, da se z novelo v celoti prepoveduje obsežno hidravlično lomljenje. Kaj pa je ta obsežnost, tega pa se ne ve, samo nekaj številk je nametanih. Vse samo predvideva in korenito slabi varnostna načela, osnovna načela. V primeru načrtovanega vbrizgavanja tisoč kubičnih metrov ali več vode v vrtino na fazo lomljenja ali 7 tisoč 500 kubičnih metrov ali več vode na vrtino v celotnem postopku lomljenja se predvideva obvezna presoja vplivov na okolje. Zaman pa predhodni postopek, v katerem se ugotovi ali je presoja sploh potrebna ali ne. Super. Namesto, da bi bilo popolnoma jasno, kakšnim pravilo je potrebno zadostiti, se uvaja možnost presoje ali je presoja sploh potrebna. Odločali se bomo v nadaljnji obravnavi tega zakona o tem ali je odločitev sploh potrebna. In potem si predlagatelj drzne še izpostaviti, da je pri oblikovanju novelacije upošteval previdnostno načelo. Previdnostno načelo je, da se vnaprej prepreči vse potencialne nevarnosti. Na te smo s prstom kazali že najmanj šestkrat.

Previdnostno načelo, na katerega se sklicuje predlagatelj, določa, da se določen ukrep ne bi smel izvajati, če obstaja možnost, da bi lahko povzročil škodo javnosti ali okolju in če o zadevnem vprašanju, politiki ali ukrepu, še ni nobenega znanstvenega soglasja. Praksa je po svetu različna. V LMŠ zagovarjamo dejstvo, da je zdravje ljudi ter zagotavljanje zdravega življenjskega okolja vedno in absolutno na prvem mestu. V primerih neenotnega mnenja stroke o morebitnih negativnih vplivih na zdravje ljudi in na njihovo življenjsko okolje, mora biti previdnostno načelo glavni argument pri sprejemanju odločitev o dopustnosti tovrstnih posegov. V ta namen smo podprli vse pretekle predlagane novele veljavnega zakona, namen katerih je bila popolna prepoved hidravličnega lomljenja. Ohranitev možnosti za izvajanje hidravličnega lomljenja, tega namreč z vašim predlogom dopuščate, bo potencialno vplivala na degradacijo območja. Po drugi strani tako na ravni Evropske unije, kot v Sloveniji, vzpostavljamo in izvajamo mehanizme za pravičen prehod v brezogljično družbo, ki so usmerjeni prav v sanacijo že degradiranih območij, kot so Anhovo, Šaleška dolina, Celje in podobno. Vlada pa nam predlaga hidravlično lomljenje z le delno omejitvijo. Kozmetična rešitev. S tem je ustvarila navidezno mejo med škodljivim in neškodljivim hidravličnim lomljenjem; frekingom. Ta meja pa v praksi ne obstaja. Vsako hidravlično lomljenje škoduje okolju, vprašanje je zgolj, v kolikšni meri. Tako je freking leta 2011 zakonsko prepovedala Francija, leta 2012 ji je sledila še Bolgarija ter leta 2017 tudi Irska. Tudi Velika Britanija je prepovedala pridobivanje zemeljskega plina s tehnologijo hidravličnega lomljenja, saj je nova znanstvena študija dokazala nesporno povezavo med frekingom in potresnimi sunki. In mi se bomo danes odločali, v kolikšni meri je nevarna dejavnost dovoljena. V LMŠ smo ostro proti predlagani rešitvi.

Gospa podpredsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, gospod državni sekretar s sodelavcem, lepo pozdravljeni! Tudi vsi ostali prisotni lepo pozdravljeni! Seveda, v opoziciji trenutno obliko Zakona o rudarstvu razumemo kot šest poizkus tega, kar ste nam že petkrat preprečili. Torej, govorimo zlasti o nevarni in škodljivi tehnologiji, ki seveda, to me verjetno razumete, nas, ki prihajamo iz Prekmurja, dodatno zanima. Govorimo o tem, ali je freking škodljiv ali ne. Danes tekom predstavitve smo z strani Vlade ponovno – bodimo pozorni, ponovno – slišali obljubo, da bo tekom zakonodajnega postopka prišel amandma, ki bo končno naredil to, kar ste nam že petkrat preprečili, torej, da bo Slovenijo zaščitil pred škodljivim frekingom, pa kakorkoli se imenuje, majhni, veliki, srednji in ne vem še kaj. Če ne bi že imeli podobne izkušnje, namreč, v času razprave mislim da, drugega ali tretjega poskusa, je bilo z strani Vlade oziroma tedanjega državnega sekretarja jasno povedano in to je bil tudi razlog, ki ste ga nekateri poslanci navajali, da ne podprete našega predloga prepovedi škodljive tehnologije, da bo Vlada prišla z svojim predlogom in nas zaščitila. Pa ni bilo nič. Čakali smo in čakali in zato smo imeli tudi poskus številka 3, pa 4 in 5. S tem da se je vmes stališče Vlade bistveno spremenilo, da škodljivi freking naenkrat več ni bil škodljivi freking. Tisto, kar je škodljivo v Franciji, kar je škodljivo v Nemčiji, Veliki Britaniji, pa še marsikje drugje, za slovensko Vlado v nekem trenutku ni več bilo škodljivo in so se iskali argumenti,

so govorile o previdnostnem načelu. Večina prepovedi temelji na zapisanem, da enostavno ni mogoče dokazati, da katerakoli oblika frackinga ne povzroča potresov. Niso potresi edina nevarna stvar, ki jo lahko fracking povzroča, tudi če se uporablja kemija, kar se marsikdaj uporablja, se lahko vdre ta kemija, škodljive, zelo škodljive kemikalije tudi v vodni sistem, podtalnice in ogrozi tudi življenja. Vendar kemija se lahko tudi izloči, ostane pa vbrisk, ker je vedno potencial, da pride do potresov. In to je bil poglavitni razlog, da so tam kjer so prepovedali in to bistveno večje države kot Slovenija. Saj verjetno vsi razumemo, če v bistvu se govori znotraj poljske ali pa Nemčije ali pa recimo Kanade, Združenih držav Amerike, to je teritorij, ki je neprimerljiv s Slovenijo. Slovenija je lepša, ampak bistveno manjša. Mi si v bistvu nepričakovani tovrstnih dogodkov enostavno ne moremo privoščiti, zato napovedujemo, da se je opozicija dogovorila, da skupaj sami vložimo v nadaljevanju razprave amandma, ki bo govoril o popolni prepovedi frackinga za pridobivanje ogljikovodikov. V tem trenutku tudi želim povedati, še enkrat, ker za to, za tem prostorom sem že povedal, izjemno neprimerno je bilo od tistih, ki so širili govorice, da opozicija s tem, ko želi prepovedati fracking za potrebe pridobivanja ogljikovodikov, da načrtno želi ovirati uporabo geotermalne energije v Prekmurju. To je bil tako zelo nizki udarec, da je enostavno neprimeren za uporabo v politiki. Recimo danes, ko je pa s strani državnega sekretarja napovedano, da boste prišli s tem kar v opoziciji vlagamo že ves čas, jaz verjamem, da bodo vsaj v tem trenutku tisti, ki spodbujajo tovrstne govorice, osramočeno sklonili glavo in se tudi komu od nas upravičili. Namreč v politiki ne sme biti dovoljeno vse, zlasti pa ne laž. Seveda ta zakon je širši, ne gre samo za fracking. Fracking je pač tista točka, ki najbolj štrli. Nekatere rešitve v tem zakonu so, ko smo ga pregledali, dobre. Nekatere so še vedno sporne in jih bomo želeli v nadaljnjem postopku spreminjati in izboljšati, vendar še enkrat, ker vam ne zaupamo, ker smo zagotovila o popolni prepovedi, o prepovedi frackinga z vaše strani že dobili, pa niso bila realizirana, bo opozicija sama vložila amandma in hvala za pozornost. Hvala lepa tudi vam. Naslednja je na vrsti gospa Nataša Sukič. Predstavila bo stališča Poslanske skupine Levica. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav! Seveda bo opozicija sama vložila ta amandma, ki sta ga napovedala poslanca pred mano, ker oprostite, ne zaupamo vam. Zakaj vam ne zaupamo? Pri svojem stališču bom za enkrat ostala pri tem, kar piše v vašem zakonu, ker vašega fantomskega amandmaja, ki ste ga danes napovedali, itak niti nismo še niti videli in tudi ne vem, če ga bomo zares videli ali pa videli v taki obliki kot bi bila primerna. Petkrat smo v Levici v tem mandatu predlagali prepoved frackinga. Petkrat. In petkrat je vladajoča koalicija to prepoved zrušila. Dvakrat na odboru, trikrat na plenarni seji Državnega zbora. Nazadnje na matičnem odboru kljub dejstvu, da je v Državnem zboru jasnih 47 glasov za popolno prepoved frackinga, a so porušena razmerja v delovnih telesih v prid koaliciji, kakopak, ki so povsem v nasprotju z določili Poslovnika tista, ki zakonske predloge opozicije rušijo tudi takrat, ko je, kot rečeno, v Državnem zboru povsem jasna večina zanje. Kot je zanje recimo tudi Državni svet kot v primeru frackinga in tudi Občina Lendava. A to koalicije ne zanima. Mimo pravil cinično izigrava demokratične procedure v parlamentu na rovaš ljudi, na rovaš degradacije okolja, ki bodo seveda trpeli posledice, če se bo pri frackingu karkoli zalomilo. In izkušnje iz tujine pravijo, da se precej verjetno tudi bo. Petišovsko polje, katerega sestava tal je identična tisti v Groningenu na Nizozemskem, se bo kaj lahko spremenilo v drugi Groningen, kjer se zaradi rudarjenja s hidravličnim lomljenjem, torej frackingom, tla nenehno tresejo, tako zelo, da so uničene hiše lokalnega prebivalstva. Nizozemska vlada pa je več kot dvestotim podjetjem, ki so tam izvajala fracking, odredila moratorij na tovrstno rudarjenje. Ampak vsega tega Janševa vlada, vsaj zaenkrat sodeč po predlogu tega zakona brez fantomskega amandmaja, ki ga še nismo videli, ne vidi in tudi noče slišati. Briga jo za zdravje ljudi, za biosferno območje reke Mure, ki je Unescov naravni biser. Ne, Janševe zanima samo umazani biznis, kapital in ne ljudje, pa četudi s korporacijo, ki si je privoščila celo groziti nekdanjemu okoljskemu ministru samo, da bi že končno izsilila ta svoj fracking, ki ga recimo v Veliki Britaniji, kako zanimivo, od koder prihaja ne sme izvajati, ker je fracking tam prepovedan. Ampak mi smo očitno tretji svet. Hlapci velekapitala. Tu se lahko počne vse živo, od sosežiga v Anhovem do fracinga v Petišovcih. Koga brigajo naši ljudje in naše naravno bogastvo. Argumentacija Vlade je na začetku bila, da ne smemo prepovedati frackinga, ker nas bo potem britanska korporacija tožila na nekem ad hoc mednarodnem tribunalu, kjer bomo izgubili in bo Slovenija morala plačati milijonske odškodnine. Rekli so naj raje počakamo, da se Britancem koncesija za črpanje plina v Petišovcih izteče. Postopki za pridobitev dovoljenj se jim tako ali tako vlečejo in problem, da se bo rešil sam od sebe. Potem je ta ista vladajoča koalicija izglasovala protikoronski zakon v katerega je vlada podtaknila člen o podaljšanju rudarskih koncesij. Tako se koncesija korporaciji Ascent Resources ne bo iztekla letos maja, s čimer bi bila nevarnost odpravljena, ampak jim je vlada na skrivaj podaljšala življenje za nadaljnjih 18 mesecev in nas s tem približala veliki verjetnosti, da se bo fracking v Petišovcih vendarle izvajal. V Levici z našimi napori za popolno prepoved frackinga seveda nismo in tudi ne mislimo odnehati. Še naprej smo vztrajno vlagali naš zakon, kar je vladi očitno šlo tako zelo na živce, da so po Prekmurju razširjali govorice, da bomo s tem zakonom prepovedali, pazite, izkoriščanje geotermalne energije, kar je absurd vseh absurdov in res skrajno zavržna laž. V naš zakon smo namreč popolnoma jasno zapisali, da prepoved velja izključno za izkoriščanje ogljikovodikov, torej nafte in plina, pika. Izključno za izkoriščanje ogljikovodikov. V našem petem poskusu prejšnji mesec je vladajoča koalicija naš zakon zrušila, češ da je pripravila svojo novelo zakona o rudarstvu, s katerim bo sistemsko onemogočila fracking. Tipični trik Janševih, ko ni več argumentov ta vlada zruši zakonske predloge opozicije in pripravi svoje, četudi mnogo slabše in polne trikov, zavajanj in celo zlorab. In sedaj imamo to vladno novelo pred nami. Novelo, ki – kako pričakovano – prepoveduje tako imenovani obsežni fracking. In kaj naj bi bil famozni obsežni fracking? Po vladino je to tisti fracking, citiram, »pri katerem se vrtina vtiska tisoč kubičnih metrov ali več vode na fazo lomljenja oziroma deset tisoč kubičnih metrov ali več vode v celotnem postopku«, konec navedka. To bo torej prepovedano, kar pa bo manj od tako postavljenih gabaritov pa bo dovoljeno. Iz aviona je jasno kaj se tukaj dogaja.

potem ko so razširili debele laži, da hočemo v Levici prepovedati geotermalno energijo sedaj prepovedujejo nekaj česar tako ali tako nihče noče delati. Skratka, prepoved freakinga v tem zakonu je nastavljeno tako, da je dovoljeno vse, kar hočejo Britanci delati v Petišovcih. Bom prebrala PR sporočilo Geoenerga iz maja 2018 z naslovom »Načrti nadaljnjega razvoja Petišovskega plinskega polja«, v katerem so napovedali, da bodo stimulirali vrtini PG10 in PG11A, ki takrat nista bili hidravlično stimulirani že več let od leta 2017 pa nista bili vključeni v proizvodnjo. Takole so zapisali navajam: »Postopka hidravlične stimulacije bomo izvedli v podobnem obsegu kot leta 2011 in ne bomo potrebovali 10 tisoč kubičnih metrov vode kot so napačno poročali nekateri mediji. Za hidravlično stimulacijo se predvideva poraba največ tisoč 800 kubičnih metrov vode na vrtino v celotnem postopku lomljenja kar je v vlogi tudi zapisano.« konec navedka. Zanimivo naključje, če če primerjam dikcijo v predlogu zakona, ki je pred nami. Dejstvo je, da se s tem zakonom freakinga v Petišovcih eksplicitno omogoča. Že sedaj to zakon omogoča sedaj pa bo to samo še bolj nedvoumno zapisano. Sprenevedanje, podlost in brezsramnost vladajoče koalicije na primeru freakinga je resnično nekaj izjemnega. Prvo mnenje, ki ga je Državni zbor dobil v zvezi s tem zakonom je mnenje Zdravniške zbornice Slovenije. Takole so zapisali, navajam: »Pri pridobivanju zemeljskega plina s pomočjo hidravličnega lomljenja freakinga obstaja tveganje nesreč in onesnaženje okolja ter ogrožanja zdravja ljudi s kemikalijami. Pri hidravličnem lomljenju peščenjaka Petišovsko polje leži na peščenjaku. Za pridobivanje zemeljskega plina se namreč uporabljajo številne kemikalije za izboljšanje učinkovitosti postopka, vendar lahko te kemikalije predstavljajo tudi nevarnost za okolje in zdravje. Nevarnost lahko predstavljajo že posamezne kemikalije poleg posameznih kemikalij predstavljajo še večjo nevarnost mešanice vbrizganih kemikalij. Saj le te niso opredeljene in niso nikoli bile preverjane. Skupni toksični kancerogeni in teratogeni učinki niso znani. Vbrizganje mešanice kemikalij lahko vodi v nepredvidljivo tveganje za zdravje ljudi in okolja. V procesu hidravličnega lomljenja nastajajo tudi nove potencialno toksične spojine. Odločevalce posebno Državni zbor, zato pozivamo, da pri odločanju o vladnem predlogu zakona upoštevajo previdnostni princip in prepovedo hidravlično lomljenje za pridobivanje zemeljskega plina oziroma iz peščenjaka v Sloveniji z namenom preprečitve degradacijo okolja in varovanja zdravja.« konec navedka. Freaking je treba prepovedati. Zelo nedvoumno in jasno in dokončno pač freaking kot tak ne freaking do 9 tisoč 999 kubikov da, freaking nad 10 tisoč kubikov pa ne. Vse oblike hidravličnega lomljenja je treba enkrat za vselej povedati. Sedaj bo kdo rekel pa dajmo vseeno sprejeti zakon saj se to lahko, potem zgodi z amandmajem v nadaljnji obravnavi kot smo slišali. To je treba takoj povedati, da se to sicer res da, ampak da petkratna zavrnitev prepovedi hidravličnega lomljenja, podaljšanje koncesije korporacij, ki bi to rada izvajala v Petišovcih in pa to kako je bil nazadnje zakon o prepovedi freakinga zavrnjen in prav na odboru, kjer sestava ne odraža večinske podpore, ki jo je ta isti zakon pred tem dobil na plenarni seji Državnega zbora jasno kažejo, da je to čista iluzija. Ta zakon je torej treba zavrniti sedaj. Pa ne samo, zaradi freakinga so še druge stvari, ki so v tem zakonu sporne. **7. TRAK: (DAG) – 9.30** (nadaljevanje) Ena osrednjih rešitev predloga zakona je tudi podaljšanje rudarskih pravic koncesionarju v primeru, ko koncesionar iz upravičenih razlogov ne more zadostiti pogoju za podaljšanje rudarske pravice. Popolnoma nelogično je, recimo, da se je v zakon zapisalo neke zahteve, ki jih morajo koncesionarji izpolnjevati, z namenom varovanja zemljišč in okolja, v katerem se rudari, zdaj pa se bo te zahteve preprosto vrglo ven, ker koncesionarji teh pogojev pač ne izpolnjujejo. Če se vrnem k frackingu. Fracking se bo prepovedalo tako, da se ga bo lahko nemoteno izvajalo v načrtovanem obsegu. Neizpolnjevanje zakonskih obveznosti za podaljšanje rudarskih pravic pa se bo saniralo tako, da se bo zakon spremenilo na način, da se bodo zakonske zahteve pač prilagodile stanju na terenu. Ali vidite, s kakšnim zakonom imamo opravka? Ni samo fracking problem, kot rečeno, ampak ker je fracking tista boleča točka, s katero se ukvarjamo že veliko časa, petkrat smo se že trudili, se pač orientiram predvsem na fracking. Skratka, preprosto, kako si ta Vlada to predstavlja. Najbolje, da kar spremenimo 3. člen ustave, ki pravi, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, tako da se bo glasil, da ima v Sloveniji oblast kapital, da se bo še tu uskladilo predpis z dejanskim stanjem na terenu. Noro, ampak resnično. V svojem mnenju so Občina Šoštanj, Mestna občina Velenje in Skupnost občin Slovenija zapisali (navajam): »Opozarjamo, da ni nobene pravne podlage za izhodišče, iz katerega očitno izhaja predlagatelj, da bi imeli imetniki obstoječih rudarskih pravic kakšen poseben pravni položaj, zaradi katerega bi bilo sploh treba spreminjati pogoje Zakona o rudarstvu za podaljšanje pravice.« (Konec navedka.) Res je, to, da ga nimajo, je vsakomur jasno, mislim, nam je jasno. Vsakomur pa je tudi jasno, da jim ga Vlada s tem zakonom daje, brez kakršnekoli utemeljitve, razen te, da bodo te pravice izgubili, ker se pač niso pobrigali in izpolnili vseh zakonskih pogojev za to, da bi jih lahko podaljšali. Kar pravijo občine, drži – zakon se bere, kot da imajo imetniki rudarskih pravic neko naravno pravico do njih, in je pač treba prilagajati zakon, da jo bodo lahko imeli še naprej. Občine seveda Državnemu zboru predlagajo, da se zakon zavrne, kar je in bi bilo edino prav. Novela vsebuje še druge določbe, ki se v prvem branju že iz obrazložitev zdijo sporne, čeprav je bilo časa, da bi jih bolje preučili, razmeroma malo, ker se bo pač tudi ta zakon, tako kot večina ostalih spornih zakonov te Vlade, sprejemal po nujnem postopku, na izrednih in nujnih sejah Državnega zbora, čeprav je bil predlagan v sprejetje po rednem postopku. Tu imamo še poenostavljanje postopkov opustitve rudarjenja, pa to, da vlogi za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice ne bo več treba priložiti revidiranega projekta sanacije, ker rudarski projekti, po katerih so izkoriščali in opustili izkoriščanje, zadostujejo, sanacija pa je očitno neka tretja briga. In še kaj bi verjetno lahko našli, kot rečeno, če bi le imeli čas brskati. Tu so potem še spremembe glede večje možnosti vpogleda javnosti v rudarsko knjigo in to, kateri vse podatki in akti v zvezi z rudarjenjem so tu dostopni, pa dopolnitev določb o inšpekcijskem nadzoru, ki so sicer dobre, pozitivne spremembe, da ne bomo samo kritizirali, a niti približno ne odtehtajo vseh slabih rešitev tega zakona. Prepoved frackinga, ki to ni, prilagajanje zakonodaje imetnikom rudarske pravice, namesto da bi se ti prilagodili zakonodaji, spet neke administrativne razbremenitve, ki bodo na koncu verjetno spet šle v prid kapitalu ter v škodo narave in ljudi, in še in še in še in še. Zdaj počakajmo. Mi bomo sicer vložili, kot rečeno, amandma opozicije, s katerim bomo predlagali popolno prepoved vseh oblik frackinga,

naš zakon o prepovedi frackinga in ga sprejeti po hitrem postopku. Razprave o njem tečejo že, kot rečeno, več kot leto in pol in dodatne razlage in razprave mislim, da res niso več potrebne. Pri predlogu zakona,

Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar, spoštovane kolegice in kolegi, vsem skupaj lep dober dan. S predlagano novelo Zakona o rudarstvu se odpravlja nekatere sistemske pomanjkljivosti obstoječega zakona ter se poenostavlja in skrajšuje nekatere postopke, ki so nejasno urejeni. Na ta način bodo postopki, ki jih novela ureja, jasnejši in preglednejši, nekateri pa tudi bistveno krajši. Z novelo Zakona o rudarstvu se Geološkemu zavodu Slovenije poleg nalog javne službe in javnega pooblastila za vodenje in vzdrževanje rudarske knjige daje javno pooblastilo tudi za izvajanje nalog državnega nosilca urejanja prostora za področje rudarstva v zvezi z občinskim prostorskim načrtovanjem, razen v primerih ko se občinsko prostorsko načrtovanje v vplivnih območjih državnega prostorskega načrtovanja. Novela zakona pa tudi na novo ureja pojem in vsebino rudarske knjige, ki je po novem spletni računalniški program in ne več fizična knjiga. S tem se izboljša dostopnost, eliminirajo stroški dostopa do podatkov ter zmanjšuje obremenitev ministrstva in Geološkega zavoda Slovenije s pripravo pošiljanja podatkov. S prenovljeno rudarsko knjigo bodo uradniki ministrstva hitreje obravnavali stranke, rudarskim inšpektorjem pa bo omogočilo lažjo pripravo in izvedbo inšpekcijskega nadzorstva ter s tem hitrejše in učinkovitejše delo. Z novelo zakona pa se ureja tudi podaljšanje rudarskih pravic koncesionarjem v primeru, ko koncesionar iz upravičenih razlogov ne more zadostiti pogoju za podaljšanju rudarske pravice. Zato se za gospodarske subjekte, katerih dejavnost je pridobivanje mineralnih surovin, sprejem novele zakona vitalnega pomena, pravijo na Gospodarski zbornici Slovenije. Ta še posebej velja za tista podjetja, ki jim je že ali jim bo v kratkem potekla koncesija za izvajanje dejavnosti, ki jo zaradi dolgotrajnih birokratskih postopkov na nivoju lokalne samouprave in države ne morejo pravočasno obnoviti. Dejstvo je, tako pravijo na Gospodarski zbornici Slovenije, da se sedanja zakonska ureditev v praksi težko aplicira, zato dveh ključnih pogojev, tj. rudarska pravica oziroma pridobitev pravice za opravljanje rudarskih del znotraj celotnega pridobivalnega prostora, praktično ni mogoče izpolniti. Prav tako v Gospodarski zbornici Slovenije pozdravljajo interventno podaljšanje koncesije za leto in pol in opozarjajo, da ta rešitev še vedno ni sistemska, a ne glede na to novela predlaganega zakona vsaj trenutno rešuje nastalo problematiko. Prav tako pa v Gospodarski zbornici Slovenije navajajo, da podjetja, ki se ukvarjajo s pridobivanjem mineralnih surovin, po sedaj veljavni zakonodaji ne bodo mogla izpolnjevati pogojev za podaljšanje koncesij, kar potencialno lahko povzroči veliko in nepopravljivo gospodarsko in družbeno škodo, ki se bo vsekakor odražala širše predvsem na učinkovitem izvajanju tako državnih kot lokalnih projektov in ogrozitvi ca 7 tisoč delavnih mest. V Novi Sloveniji – krščanski demokrati pa še posebej pozdravljamo ukrepe popolne prepovedi obsežnega hidravličnega lomljenja, da enkrat za vselej končamo s populistično agendo frackinga s katero po vsej državi strašijo iz opozicije. Navedena rešitev v predlogu zakona je zaradi upoštevanja načela previdnosti še bolj restriktivna kot jo predlaga Evropska komisija. Treba pa je poudariti, da splošna prepoved hidravličnega lomljenja kamnin s strokovnega vidika ni utemeljena. Z novelo zakona se tako ohranja povsem nenevarna metoda s katero se bo še naprej lahko povečalo izdatnost vrtin za pridobivanje termalne in termo mineralne vode, izvajala aktivacija vodnjakov in geološke raziskave. Zaradi vseh navedenih razlogov in ker je sprejem zakona v vitalnem interesu vseh tako gospodarstva kot tudi države, bomo Zakon o rudarstvu,

podpredsednica, državni sekretar, kolegice in kolegi! Predlog zakona, ki je pred nami, naslavlja različna področja. Med drugim se opredeljujejo nekateri novi pojmi, določa nadomestilo za pridobljeno mineralno surovino za zavezance sanacije nelegalnega kopa, jasneje pa se urejajo tudi nekatera vprašanja povezana z ugasnitvijo rudarske pravice in pridobivanjem mineralnih snovi ob izvajanju javnih del. rudarstvu je torej pomembna gospodarska panoga, zato je bistveno, da gre njegovo urejanje z roko v roki z dejanskimi dogajanji v praksi, in da se krovni zakon prilagaja v skladu s pomanjkljivostmi, ki jih praksa pokaže. Le tako je lahko panoga glede svoje učinkovitosti na najvišji ravni in najmočnejša in vemo, da le močno gospodarstvo vodi v močno socialno državo, v višje plače in višje pokojnine. Številne rešitve, ki jih predlog prinaša, je vseboval že zakon, ki je nastajal v času, ko je ministrstvo vodila naša predsednica mag. Alenka Bratušek. Gre za spremembe povezane z upravljanjem z mineralnimi surovinami, ki so nujne, nekatere tudi zato, ker je njihovo neustreznost razkrila praksa. Predlog zakona torej, ki je pred nami, naslavlja različna kompleksna področja rudarstva. Rudarstvo je neločljivo povezano s trajnimi posegi v prostoru. Tako so v prostoru najpogosteje zaznani kamnolomi, gramoznice in tudi premogovnike, a za stranko SAB je zdravo in čisto okolje pomembna prioriteta, ki jo smatramo tudi za našo geostrateško prednost. Je pa med tedanjim zakonom in različico, ki smo jo v poslanske klopi prejeli januarja, velika razlika. Predlog iz leta 2019 se namreč ni dotikal izjemno perečega področja zadnjih let, frackinga. Škodljivost tehnologije frackinga prepoznava vedno večji del Evrope in to, da je škodljiva, ni predpostavka, je dejstvo. Njene posledice se kažejo v različnih posledicah za okolje. V tujini beležijo povečanje seizmične aktivnosti, posedanje, onesnaženje vode, če navedem le nekatere.

Rešitev, ki jo s svojo različico zakona predlaga ministrstvo, pa je po našem mnenju diskutabilna. Ne strinjamo se, da bo zadoščala zgolj prepoved obsežnega hidravličnega lomljenja, saj to v praksi pomeni, da bi bil freking pod določenimi pogoji še vedno dopusten. V svojem mnenju, o vladnem zakonu, nam je pritrdila tudi Zdravniška zbornica Slovenije, ki prav tako poziva k popolni prepovedi hidravličnega lomljenja, z namenom pridobivanja zemeljskega plina oziroma ogljikovodikov. Poudarjajo, da pri tem obstajajo tveganja nesreč in onesnaženje okolja ter ogrožanje zdravja ljudi s kemikalijami. Opozorili so denimo tudi, da ljudje na območjih, kjer se izvaja hidravlično lomljenje pogosteje zbolevajo za rakavimi obolenji. Kot primer izpostavljajo levkemijo pri otrocih in razvojnimi obolenji novorojenčkov, saj vemo, da lahko mešanica vbrizganih kemikalij, načrpanih ogljikovodikov in kemikalij v odpadni vodi vsebuje toksine, karcinogene in »tetarogene«(?) kemikalije in kemijske povzročitelje hormonskih motenj, ki povzročajo tveganje za nastanek številnih bolezni. Je treba torej sploh še kaj dodati? V preteklih dveh letih smo nič kaj kolikokrat slišali, da je treba poslušati stroko. Poslušajmo jo tudi tokrat in hidravličnemu lomljenju v celoti recimo ne. S tem bomo v največji možni meri zavarovali zdravje ljudi in preprečili degradacijo okolja. Zaradi pomembnosti ureditve nekaterih drugih vprašanj predlogov sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, v Poslanski skupini SAB sicer ne bomo nasprotovali. Prav tako pričakujemo, prav tako…, torej, že zdaj pa napovedujemo, da bomo s svojo borbo za prebivalstvo severovzhodne Slovenije nadaljevali ob obravnavi zakona na matičnem delovnem telesu, ko bomo poskušali z amandmiranjem zakona zaostriti merila glede frekinga in slednjemu po vzoru lastnega zakona v celoti prepovedati. Zato torej pričakujemo, tudi glede na najave besede državnega sekretarja, amandmaju, ki ga bomo v opoziciji vložili, o prepovedi frekinga, tudi podporo koalicije. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Ivan Hršak. Predstavil bo stališče Poslanske skupine Desus. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Državni sekretar s sodelavcem, kolegice in kolegi! Predlagana novela Zakona o rudarstvu, ki je danes na dnevnem redu v okviru splošne razprave, odpravlja nekatere sistemske pomanjkljivosti veljavnega zakona, na drugi strani pa tudi poenostavlja in skrajšuje postopke. Predlog zakona tako zagotavlja podlage za enovito in učinkovito upravljanje z mineralnimi surovinami in omogoča podaljšanje obstoječih rudarskih pravic za izkoriščanja. Uvaja tudi poenostavitev in boljšo regulacijo postopkov s področja opustitve izkoriščanja. Nadalje predlog natančneje ureja področja upravljanja reguliranih poklicev v rudarstvu in področje inšpekcijskega nadzorstva. Predvideva tudi učinkovitejše ukrepanje v primeru nelegalnih vkopov ter ustvarja boljše pogoje za zmanjševanje sive ekonomije. Zakon se dotika tudi prepovedi izkoriščanja ogljikovodikov z obsežnim hidravličnim lomljenjem, o čemer je bilo v tem Državnem zboru opravljene že kar nekaj razprave. Poslanski skupini Desus na področju tako imenovanega frekinga, ki lahko potencialno ogroža naravno okolje, predlagamo izjemno previdnost. Novela sicer ne šteje(?) številne pogoje, pod katerimi bi se v določenem manjšem obsegu hidravlično lomljenje lahko vseeno izvajalo. V nadaljevanju zakonodajnega postopka predlagamo, da ravnamo v skladu z načelom previdnosti in opravimo dodatni razmislek, če smo s predlaganimi omejitvami in pogoji res dovolj zaščitili okolje in ljudi, ki živijo na območju, kjer se ta dela izvajajo. Kot smo že povedali v okviru prejšnjih obravnav te tematike v Poslanski skupini Desus razumemo, da si prebivalci na tem območju želijo živeti v zdravem okolju.

Novela nadalje prenaša pristojnosti nosilcev urejanja prostora za prostorsko načrtovanje na lokalnem nivoju z ministrstva pristojnega za rudarstvo na Geološki zavod Slovenije. Na novo sta opredeljena pojem in vsebina rudarske knjige, dodana je možnost vključitve različnih evidenc ter različnih aplikacij za pomoč pri vlaganju vlog, priglasitvi osnov za odmero rudarske koncesnine in sredstev za sanacijo, poročanje o zalogah in virih in podobno. Dodatno so urejena tudi vprašanja, ki se nanašajo na upravljanje z mineralnimi surovinami. Dana je podlaga za podaljšanje obstoječih rudarskih pravic v posebnih primerih. Na novo je reguliran postopek opustitve izkoriščanja, dodana je možnost začasnega ali trajnega deponiranja viškov mineralne surovine pri izvajanju državnih projektov. Predlog zakona postavlja bolj jasno ureditev nekaterih vprašanj v zvezi z ugasnitvijo rudarske pravice in pridobivanja mineralnih surovin ob izvajanju gradbenih del ter opredelitev posebnosti pri izvedbi državnih projektov. Poslanski skupini Desus menimo, da zakon prinaša potrebne in dobre rešitve. V nadaljevanju zakonodajnega postopka bo še čas za morebitne izboljšave, predvsem pa tudi čas za ponovni razmislek, če novela resnično v zadostni meri ureja področje prepovedi hidravličnega lomljenja. Po našem mnenju bo za to potreben naknadni vložen amandma, ki bo to dokončno in nedvoumno nedvoumno uredil. V okviru današnjega glasovanja bomo podprli sklep, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Hvala lepa. Gospod Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine SNS. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. V zadnjem času smo v hramu demokracije veliko argumentirano razpravljali o zakonu o rudarstvu. V mislih imamo predvsem sporni zdajšnji 4. člen, ki določa pod starim 6. členom pogoje za pridobitev dovoljenja za raziskovanje in rudarske pravice za izkoriščanje. Leva stran je vseskozi krčevito trdila tako na rednih kot na izrednih sejah Državnega zbora, da bi se fracking v celoti prepovedalo. Seveda tudi SNS je to vedno podpiral, kajti na Slovenskem smo gospodarji mi, ne tujci. Slovenski nacionalni stranki menimo, da bi se s tem dokončno preprečil načrt tuje multinacionalke za vrtanje v prekmurskih koncih. Preteklo je kar nekaj časa, da smo pred sabo dobili ta vladni zakon, ki naj bi poleg ostalih ciljev oziroma predlaganih rešitev prepovedal zgolj in samo obsežno hidravlično lomljenje. Po našem mnenju je vse to lepo napisano po členih v zakonu, vendar imamo kljub temu pomisleke, da bi v praksi oziroma na trenu lahko prišlo do težav pri izvajanju lomljenja, ko bi se kaj nehote zalomilo in bi nato iskali krivca, odgovornega za vse te neljube posledice. S predlagano rešitvijo naj bi se dopuščalo zelo omejeno in nadzorovano izvajanje hidravličnega lomljenja, pri katerem naj bi se pričakovalo škodljivih posledic za Slovence, prav tako ne za naše živali, okolje in naravo. Ali resnično mislite, da se rudarska pravica za izkoriščanje, ki vključuje tehnologijo hidravličnega lomljenja pod mejo obsežnega hidravličnega lomljenja lahko pridobi pod določenimi izpolnjenimi pogoji? Prepričani smo, da vrtina preko katre se izvaja lomljenje ne more biti zagotovo sto procentno tesno tako, da ne bi prišlo do iztekanja ogljikovodikov, onesnaževanja tal in površine, vode in prehajanja v zrak. Prav tako nas upravičeno skrbi za našo podtalnico, vodonosnike, da ne bi morebiti prišlo do neljubega izliva. Slovenski nacionalni stranki nadalje ocenjujemo, da je meja med obsežnim hidravličnim lomljenjem in tistim, ki ni obsežno relativno tanka. Splošna prepovedi hidravličnega lomljenja se nam zdi s strokovnega vidika še kako utemeljena. Za dober zgled so nam lahko vse države, ki so v celoti prepovedale fracking. So zelo ozaveščene in vsekakor korak ali dva pred nami. Torej zakaj imamo mi Slovenci potemtakem figo v žepu in se gremo zavoljo našega zdravja neke parcialne, delne rešitve, ki bodo naredile več slabega kot dobrega? Naša prihodnost in naših otrok, vnukov ne smemo postaviti na kocko, kajti pravico imamo živeti v zdravem, čistem okolju, piti neoporečno pitno vodo. Ne pozabimo, da nam tudi Ustava Republike Slovenije zapoveduje, da zaščitimo pravice naših državljanov in državljank. Na mestu se nam zdi, da predlog zakona odpravlja določene sistemske pomanjkljivosti sedanjega zakona, ki so se že več let kazale v praksi. To pomeni, da poenostavlja, skrajšuje nekatere postopke oziroma nejasne urejene doregulira. Strinjamo se, da slednje vsekakor doprinese k jasnejšim, preglednejšim in krajšim postopkom. Pri vsej tej stvari nas pa je zelo zmotilo dejstvo, da se na žalost prepoveduje zgolj obsežno hidravlično lomljenje in tudi to, da je zakon spisan na kožo tujcem oziroma za megalomanske interese tujega dobičkonosnega kapitala. Spoštovani, še enkrat povem. Na slovenskem ozemlju smo gospodarji mi ne tujci. Hvala. Hvala lepa tudi vam. Še kot zadnji bo stališče Poslanske skupine SDS predstavil gospod Franci Kepa. Izvolite.

Trenutno je v veljavi Zakon o rudarstvu v katerega je dne 14. 7. 2021 posegel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 z določbami 11. člena, na podlagi katerega se ne glede na 50. člen Zakona o rudarstvu 1 veljavnost rudarskih pravic za izkoriščanje, za katere koncesijska razmerja potečejo v letu 2021 ali v letu 2022, lahko na predlog koncesionarja podaljša za 18 mesecev. Vlada je obljubila in tako pripravila novi, boljši predlog Zakona o rudarstvu, ki se nanaša tudi na upravljanje z mineralnimi surovinami, in sicer prepoved obsežnega hidravličnega lomljenja. Predlagana novela tako odpravlja nekatere sistemske pomanjkljivosti veljavnega zakona, poenostavlja in skrajšuje nekatere postopke, tiste, ki so nejasno urejeni, pa doregulira. Na ta način bodo postopki, ki jih novela ureja, jasnejši in preglednejši nekateri pa tudi bistveno krajši. Z novelo se dopolnjuje tudi nekatere določbe o inšpekcijskem nadzorstvu in določajo globe za prekrške, za katere so jim inšpektorji sicer zaznali, niso pa imeli zakonsko predpisane podlage za ukrepanje. V predlogu zakona so predvidene naslednje poglavitne rešitve: opredelitev nekaterih novih pojmov ter jasna opredelitev takšnih, ki so se lahko različno interpretirali, prepoved obsežnega hidravličnega lomljenja, opredelitev vloge Geološkega zavoda pri pripravi splošnih in konkretnih smernic v postopkih občinskega in državnega prostorskega načrtovanja, določitev nadomestila za pridobljeno mineralno surovino za zavezanca sanacije nelegalnega kopa, bolj jasne ureditve nekaterih vprašanj v zvezi z ugasnitvijo rudarske pravice, bolj jasna ureditev pridobivanja mineralnih surovin ob izvajanju gradbenih del in opredelitev posebnosti pri izvedbi državnih projektov, poenostavitev in doregulacija popolne in trajne opustitev izvajanja rudarskih del, ureditev podaljšanja obstoječih rudarskih pravic za izkoriščanje v nekaterih specifičnih primerih. S sprejetjem zakona se pričakuje več pozitivnih učinkov na okolje. Z dodatno ureditvijo področja nezakonitih rudarskih del se pričakuje zmanjšanje nezakonitih posegov v okolje oziroma prostor z dodatno ureditvijo postopkov opustitve izvajanja rudarskih del ter z definiranjem različnih vrst sanacij in omejitvami v zvezi s tem pa se pričuje izboljšanje stanja na področju sanacije pridelovalnih prostorov po zaključku izkoriščanje mineralnih surovin. Hvala lepa. S tem smo končali s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Obveščam vas še, da je aktualni vrstni red naslednjih petih poslank in poslancev prijavljenih k razpravi razvideno na zaslonih v dvorani. Celoten vrstni red prijavljenih razpravljavcev pa je razviden na intranetni spletni strani Državnega zbora v rubriki poimenska lista razpravljavcev. Vrstni red prijavljenih se seveda med potekom razprave lahko še spreminja. Prvi je na vrsti dr. Franc Trček. Izvolite. **DR. FRANC TRČEK Obravnavani zakon, obravnavana tematika ima več dimenzij ene štiri, pet jih bom načel pa bom najprej začel z drugo, ki sem si jo napisal podajanje. Po dobrih sedmih letih v Državnem zboru bi si želel, da velja nekaj recimo, kar velja v nemškem parlamentu, da ne bereš. Prebereš kakšne številke gor, dol, ampak da se na sejo pripraviš in da znaš o zadevah dejansko razpravljati, ker mi nismo neki ne vem kaj tečaj branja. Drugič. Problematika nejasnosti zakonodaje. Sedaj že v tisti Cerarjevi vladi preveč pravnikov / nerazumljivo/ in tako naprej. Pod to Vlado pod to koalicijo vmes je celo Vlada spremenila svoja interna pravila, ker smo pred kratkim čitali, da je pač dajmo reči vladna pravna služba neka bolj neobvezujoča skupina ljudi očitno za to Vlado upravičene upravičene kritike, dobronamerni nasveti naše Zakonodajno-pravne službe se ta Vlada prepogosto požvižga na njo in koalicija. Spomnim se celo, ko je Branko Grims govoril pa celo klical, da bo ena gospa iz Zakonodajno-pravne službe, ker mu pač nekaj ni bilo všeč, kar iz šihta vrgli. vrgli. Tukaj ne gremo ravno na boljše. Zakoni padajo v parlament brez neke resne nomotehničnosti kaj šele neke resne opredeljenosti. Sedaj pri tem konkretnem zakonu, ker je kar nekaj kolegov pred menoj govorilo kaj je obsežno in kaj je malo manj obsežno. Sedaj v konfekciji vemo XXL, ki ga jaz nosim je nekaj kot L ali M, ki ga nosi Černigoj verjetno razlika v obsežnosti. V vsej V vsej tej zgodbi se mi pojavlja še eno vprašanje čas. Koliko časa smo mi v tem Državnem zboru že zapravili za ta freaking ali če lepo rečem v slovenskih razmerah obsežno ali manj obsežno, hidravlično lomljenje ne škrilavcev, ampak v peščenjakih ure ure in ure. Namesto, da bi te ure tudi izhajajoč iz ne ravno premišljenega in posrečene zgodbe transformacije Zasavja namenili kako bomo transformirali Veleje, Šoštanj in tako naprej. Kako ne bomo ugasnili neki teritorialni in v ljudeh energetski potencial, ki ga tam imamo kot smo ga v preveliki meri v Zasavju pa bo verjetno Soni kaj več o tem povedal. Po eni strani bo še ne vem tako netalentiran politik

Ostali ste vsi pametni, ampak mogoče kakšno stoletje zadaj, razen redkih izjem levo, desno od mene sedečih. In zdaj imamo predvolilno imeli neke digitalne bone, pa, če grem brati Umarjevo poročilo, glede pametne transformacije so za nami po obsegu investicij, če damo NO skupaj pa kohezijo 2021-2027, zgolj Čehi, Malta in Ciper. To so zadeve o katerih bi se jaz hotel pogovarjati. Pa produktivno slovenskega gospodarstva, ki ni ravno bleščeč, ampak nimam iluzij, da bo to tema predvolilnih soočenj. zdaj se bomo vsi tukaj nekaj napenjali, predvolilno, tudi tisti poslanci, ki so tri leta pa pol spali, kako bomo mi kot mlada skojevka nad tem se vrgli na fracking namesto, da bi se ukvarjali z nekimi resnimi izzivi. Zakaj je to možno, zakaj je temu tako? Zaradi neke lahkotnosti lobiranja. Nek moj dober znanec je slučajno bil v neki ljubljanski restavraciji, ko je tam Emčem gostil Grammy belosrajčnih pripadnikov NSi in je pač neka gospa iz Emčema šla ven na čik in je dokaj lahkotno v telefon govorila, ah glej, ni problema, to te bomo že enostavno polobirali. To je pač dejstvo, ki mi je kolega povedal, celo zapisal je nekje na Facebooku. Pa ni samo na tej strani ulice tako. Se spomnite Šarčeve Vlade in lobiranja globalnega tobačnega lobija takrat vija LMŠ, pa smo komaj nekako ta napad ubranili in temu je potem tako kot je. In potem pride SNS in bo kolega, ki je zdaj še ven rekel, mi smo tukaj gospodar med tujci. A ja, potem verjetno nekdo, ki je bil včeraj v Lendavi za SNS ni tujec v Republiki Sloveniji. Ne vem. Jani Möderndorfer bi rekel, zgolj sprašujem se na glas. Veste, to so neke zgodbe. Seveda težko sem proti temu, da si v zakonu neke zadeve spravijo bolj v jasno dikcijo, ampak če bi se upoštevalo vsaj Zakonodajno-pravno službo našega Državnega zbora, bi že v izvirniku, v predhodniku ta zakon bil bolj določno zapisan, pa naša predsednica gor ali dol ali predsednik, kot reče kolega Rajh. Rajh. Lahko bi še dolgo govoril, pa da ne bom preveč časa jemal, če nekako smo zelena destinacija, kot je Počivalšek govoril v prvem mandatu pa v drugem pa malo manj v tretjem, če smo za zeleni prehod, če smo za pametno transformacijo, če bo kolega Černigoj o neki digitalizaciji gor in dol, malo po čez govoril na način Nezbita iz 80. let, pa meni očital neke profesorska izvajanja, ker očitno bi moral zanikati, da sem profesor v odhajanju, pa da sem od 15. leta verjetno obrestno obrestno enih sto jurjev za knjiga zapravil ne pa za avte, potem pač imamo bučke kake imamo. Potem pač imamo državo kakršno imamo. In mi bomo zdaj še naprej izgubljali čas namesto, da se zgledujemo po neki družbah, ki znajo misliti sami sebe in ruknemo ta fracking ven in pika. Točka. Amen. Da se začnemo o nekem resnim razvojnim izzivom posvečati. Tudi resnim razmislekom o nekih sanacijah, ki sem jih že prej dejansko omenjal. Se pa bojim, da ob tej načelnosti nekih kao pozicijskih, ki so se zdaj malo zbudili,

V ustavnih parlamentarnih demokracijah naj bi vladali zakoni. Ti zakoni naj bi bili jasni. Državni zbor ni področje za koprive in netalentirane pesnike, kar prepogosto zakoni, ki jih tukaj obravnavamo že od 2014, kar sem tukaj, so, pod to vlado pa izrazito. Hvala.

da je nekdo želel potvoriti resnico, da se s tem, ko se prepoveduje francking, prepoveduje tudi možnost vrtanja oziroma vrtin tudi v zvezi z geotermalno energijo oziroma tudi na splošno ostalih, bom rekel termalnih voda. In kot je že prej kolega Franci povedal, dejansko ko govorimo o Sloveniji, govorimo tudi žal oziroma pač moramo govoriti tudi lokalno, se pravi, ko izpostavljamo te teme. In dejansko ljudje se v Prekmurju z idejo frackinga oziroma tudi s posledicami frackinga ne strinjajo in ga tudi ne odobravajo. To je dejstvo. Če bi danes naredili v Prekmurju referendum ali ste za fracking ali ste proti, ste ga gladko izgubili 95 proti 5 %. Ja, pa še več mogoče. In jaz tudi vidim največji problem te zgodbe frackinga, da se nikoli ne posluša tega lokalnega okolja in tudi žal premalo upošteva te vplive na okolje, ne samo na naravo ampak tudi predvsem na ljudi in živali, ki posledično potem trpijo zaradi posledic samega frackinga. Druga zadeva, kar je zelo prefinjeno. Ko se govori o frackingu, se nikoli ne pove jasno, da govorimo pri frackingu dejansko o hidravličnih tekočinah, ki so primešane in pesku in tudi vodi. In dejansko karkoli boste vbrizgali v, po domače povedano v vrtino oziroma zemljo oziroma v tale predel, bo imelo žal negativen učinek na biodiverziteto, na podtalnico in potem še tudi na vse ostale stvari. In ko sem že prej na začetku govoril, tudi na termalno vodo, na katero so v Prekmurju oziroma tudi v okolici Murske Sobote upravičeno ponosni in tudi vsi smo zelo ponosni na to, da imamo tako možnost oziroma tudi takšna naravna bogastva, s katerimi se lahko pohvalimo in tudi s katerimi se lahko, ja, izpostavimo v smislu Evrope, ko se radi izpostavljamo glede tega, da poskušamo postati zdrava destinacija, ne samo zelena ampak tudi butična. To dostikrat ponavljate tudi v vaši vladi. Se pravi, težimo k temu oziroma naj bi se težilo k temu, da bi bila pač tudi ponudba v turizmu najprej zdrava, zelena in potem vse ostalo naprej. Kar je tudi pomembno, ko se govori pri frackingu, je dejstvo, da se ob frackingu spuščajo v zemljo in tudi v podtalnico in tudi v zrak raznorazne strupene snovi od arzena

rakasta obolenja in tudi ostale bolezni, ki konkretno vplivajo na določeno okolje, v tem primeru Prekmurje. In če veste, če si dobro pogledate karto, kje imamo trenutno največ zbolelih za rakom oziroma tudi največ težkih obolelih, je to žal vzhodna Slovenija in sploh področje Prekmurja. Poglejte si na karte, boste zelo šokirani. In potem ko se začnemo pogovarjati še o frackingu, potem boste dejansko še bolj to področje marginalizirali oziroma še bolj zdravstveno pogojili in tudi uničili, se pravi zdravje ljudi. to zaenkrat. Bom še dal potem kolegu besedo, da še bo on nekaj povedal. Dejstvo pač je, dajte poslušati lokalno okolje. In Prekmurci so proti frackingu, dajte si to dopovedati. Ljudje živijo tam, razumejo, za kaj se gre. **16. TRAK:

Spoštovana podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar, spoštovane kolegice in kolegi! Najprej bi se rad na tem mestu zahvalil kolegu Trčku, ker me je kar dvakrat omenil v svojem nagovoru. Sem počaščen in moram reči, da podpiram njegove investicije v knjige, tudi take rabimo. Lahko rečem, da pa sam investiram v ljudi, v njihove izkušnje, v pomoč in v povezovanje. Ampak, ker jaz želim biti eksakten in se vrniti k Zakonu o rudarstvu, bi povedal zelo kratko, ampak jasno in ekstinktno /?/, da se v noveli Zakona o rudarstvu dodaja izjema za podaljšanje rudarskih pravic premogovnikom. V teh primerih namreč ni mogoče določiti zaokrožene celote znotraj pridobivanja prostora, saj se vplivno območje zaradi specifične tehnologije izkoriščanja razširja preko celotnega pridobivalnega prostora. Prav tako ni mogoče zagotoviti pridobitvene pravice izvajanja rudarskih del na vseh zemljiščih, saj je teh zemljišč preko 2 tisoč enot. Premogovniki namreč vplive podzemnega izkoriščanja površin in s tem poseganja v lastninsko pravico že od same ustanovitve uspešno in brez potrebe po posebni zakonski ureditvi rešujejo preko posebnega inštituta, in ta inštitut se imenuje rudarske škode. V ta namen družba planira in spremlja vplive na površino v skladu z napredovanjem podzemnega izkoriščanja ter po potrebi še pred izkoriščanjem odkupuje nepremičnine ali pa skrbi za nadomestne nepremičnine, odškodnino za morebitno manjšo škodo pa v teh primerih izplačuje fizično. Tako bom podprl ta Zakon podprl ta Zakon o rudarstvu, ker menim, da je v splošnem interesu vseh, tako gospodarstva kot tudi države, zato bom ta zakon tudi podprl. Hvala za pozornost.

našo kolegico Sukič. Ampak, veste, kar je zanimivo, to, kar je kolega zdaj bral, je v bistvu povedal, da že klasično rudarstvo povzroča škodo, neko škodo, ki jo je treba stoletja sanirati. Ne ravno obsežno - čeprav ne vemo, kaj je obsežno – hidravlično lomljenje je pa kul, kajne. In potem Nova Slovenija, katere vodja poslanske skupine prihaja iz Žižkov – Žižki so še vedno v Prekmurju, kolikor jaz vem -, tej tematiki vsega skupaj nameni deset minut, se bodo po drugi strani prsili, kako imajo resornega ministra. Mislim, to bi bilo lahko kako vprašanje pri tistih - kaj imajo že - tekmovanjih iz logike za prve tri razrede osnovne šole. Hvala.

v tej dvorani ali pa na odborih, da se je predlagatelj odzval vsaj na stališča poslanskih skupin in zagovarjal predlog svojega zakona. A danes bomo spet izzveneli v prazno vsi tisti, ki dejansko že šestič danes postavljamo vprašanja. Predlagatelj naj se izjasni, naj pove, na kakšen način bodo predlagatelji, torej Vlada, prepovedali fracking. Se bom pa jaz odzval na stališča. Očitno predlagatelj tudi svojih koalicijskih poslancev ni obvestil, da bodo vložili ta amandma, ker so bili zmedeni, ko so brali svoja stališča.

obstoječo obliko zakona, ki dovoljuje manj obsežen fracking. SDS pa v stališču niti omenil ni, torej te zadeve so ali nepomembne za koalicijske vrste ali pa se prepušča razprava za kakšen bolj ugoden trenutek. Politika je sicer stvar kompromisov, je umetnost mogočega, ampak ne vedno. Včasih je potrebno povleči eno absolutno mejo preko katere se ne sme in ne bo prestopalo. In takšne škodljive tehnologije kot je fracking so dejansko ta meja. Jaz resnično upam, da ste to prepoznali tudi predlagatelji, ker v nasprotnem se bodo zadeve zaostrovale politično, da ne boste tega razumeli kot neko grožnjo, se bodo zaostrovale. Gre pa tako kot smo izpostavili v stališčih predvsem za vprašanje zaupanja, kredibilnosti. Videli smo že kaj se vse lahko naredi s posameznimi specialnimi zakoni. Spomnimo se iz predprejšnjega mandata lex specialis glede Magne. To je bila katastrofa za Slovenijo, ker se je odprlo vrata potencialnim podobnim posegom. In zelo podoben je tudi tale, o katerem danes razpravljamo. Zakaj izpostavljam kredibilnost? Vaše ministrstvo je kapitalno pogrnilo na referendumu o vodah. Vaši argumenti pri ljudeh niso vzdržali. Kapitalno ste pogrnili, ali niste znali ljudem razložiti ali pa vam niso verjeli. Oboje je rezultiralo v totalnem porazu. Ste zaradi tega bolj verodostojni pri poslancih ali pri ljudeh? Niste. Kapitalno ste, recimo, pogrnili tudi ko ste nevladnim organizacijam odvzeli pravni interes v okoljskih postopkih. Jaz vem, da je te stvari neugodno poslušati, ampak skušali ste vzpostaviti neke mehanizme, ki ne zbujajo zaupanja, ampak ravno obratno. In potem če vas še sistem v katerem živimo na to opozori in potrdi, da ste napačno, celo nezakonito razmišljali, je to samo še spet potrditev nezaupanja. Kakšno kredibilnost imate zaradi tega? In danes nas boste spet spravljali v precep. Danes bomo glasovali ali je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Tak zakon kot ga imamo na mizi ni primeren za nadaljnjo obravnavo, tudi če ima nekaj dobrih rešitev. Ampak za nadaljnjo obravnavo ni primeren samo zaradi vsebine zakona, ni primeren zaradi tega, ker vam pač ne moremo verjeti. Glede na preteklost vam ne smemo verjeti. Vsaj neko pisno zavezo, nekaj pisnega bi dali od sebe, ker kdo ve kaj bo pisalo v tem amandmaju, ki ga boste predlagali in ki ga niste razkrili niti svojim koalicijskim poslancem. Danes bi vas jaz s tiste strani zelo grdo gledal. To, kar kolega Trček nenehno izpostavlja, vi odgovarjate Državnemu zboru, ni obratna relacija. Vi predlagate zakone, mi jih pa sprejemamo. Ampak za svoje delo pa Vlada odgovarja Državnemu zboru in ne obratno.

da niti s svojimi ne komunicirate, kaj šele, da bi prišli do opozicijskih poslancev, pa poskusili vnaprej najti neko rešitev, ne pa kar vložit zakon, potem pa pričakovat podporo od nas ali pa vsaj ne nasprotovanja, ker se vedno tako prekleto mudi, ampak tokrat se mudi zaradi povsem drugih razlogov, zmanjkuje časa in da ne bi spet izpadlo to kot neka predvolilna zadeva, veste, kdaj smo že začeli z obravnavo te tematike, daleč pred volitvami, pa ste vedno našli argumentacijo, da pa tokrat pa res tega ne moremo sprejet, ker bomo mi boljšo rešitev pripravili. In so vam vaši verjeli. Mi ne. In dokaz je spet tukaj, ga imamo na mizi. Tako da, težko nas boste prepričali, da so vaši nameni čisto oziroma, dajte mi vsaj povedat, kaj se je zgodilo vmes, zakaj ste si premislili in boste, po vaših besedah, popolnoma prepovedali freking? Kaj se je zgodilo? Ker če mi boste to razložili, ne da bi se potem distancirali od preteklih argumentacij, ste tudi nedosledni. Jaz razumem, da se lahko misel, ideja, se spreminja, glede na neke podatke, da se racionalno pristopa do oblikovanja rešitve, ampak glede na vsa opozorila, ki smo vam jih dajali iz opozicijskih klopi, ste vi v svoji argumentaciji vedno našli spet neka racionalna, seveda v navednicah in z vaše strani racionalne razloge, kako to ni dobro. Zdaj me pa res zanima, zakaj pa je kar naenkrat postalo dobro, da ga prepovemo? Resnično vas zdajle javno pozivam, da mi odgovorite vsaj na to vprašanje, kako je prišlo do spremembe vašega razmišljanja in od tega je odvisno, kako bom jaz danes glasoval. Saj, zakon boste spravili skozi, v bistvu sploh ne bi rabili nič povedat danes, ker vaši bi tako ali tako glasovali kot jim boste naročili, moj glas je pa odvisen od tega, kako boste obrazložili svojo spremembo razmišljanja in kakšna bo končna rešitev, kakšen bo ta amandma, ki ste ga, samo mimogrede navrgli danes v stališču, potem pa nismo niti več govorili o njemu. Hvala lepa.

Zdaj, tema, o kateri se danes pogovarjamo, v bistvu, o zakonu, ki ureja še vse kaj drugega, tudi ne samo ta freking, ki je tako za nas v opoziciji, kot tudi za prebivalce, kjer naj bi se ta freking dogajal, seveda nesprejemljiva, okoljsko sporna, da ne naštevam, ker smo toliko premlevali že v bistvu na petih sejah, ko smo poskušali naredit zakonsko prepoved uporabe te tehnologije v Sloveniji. Zdaj, ta tema je relativno enostavna. Če se malce spomnim, da imamo zelo, zelo ambiciozne cilje, ki so pred nami, na področju okoljskih ciljev, varovanja narave in pa zdravega naravnega okolja, je popolnoma nesprejemljivo, da se mi danes pogovarjamo, pa da odpiramo pot tehnologiji, ki je, rekel, okoljsko sporna, ki posega v okolje, ki onesnažuje vodne vire, izpuste v zrak, skratka, tehnologija, ki je v številnih državah prepovedana, ji pa mi poskušamo dati zeleno luč za obratovanje na slovenskem trgu **19. Sedaj, če se pogovarjamo o tej zgodbi, ker se vse suče okoli teh potencialne vrtine v Petišovcih ni popolno nobenega razloga ne ekonomskega ne okolijskega, da bi mi prižgali zeleno luč v v prvi vrsti tudi ne bi rekel podatek, ki ni nezanemarljiv tujih korporacij, da bo lahko posegala s tako tehnologijo v okolje, ker pušča definitivno posledice. Če sam pogledam, da je dejstvo, da bi se v Petišovcih približno dobre 90 % vseh prihodkov, ki bi bile iz te vrtine šlo v britanskih korporacij in pa da bi vsa načrpana količina tega plina bila v bistvu pokrila manj kot 10 % teh naših potreb, potem mislim, da so to že dovolj zgovorni podatki, da ne bi smelo biti pomisleka pa, da prižgemo rdečo luč za uporabo te tehnologije v Sloveniji. omenil jaz prihajam iz Zasavja, kjer imamo tudi stotine kilometrov rovov so nam ostali še po zaprtju rudnika Trbovlje Hrastnik pa vam povem, da je potres, ki nas je stresel dva, tri dni nazaj pa je bil – mislim, da je bil 2,9 po lestvici – skratka ni bil ne vem kako visok pa bi vas povabil, da bi poslušali kaj se ta trenutek v Zasavju, ko je bil ta potres relativno nizke stopnje dogajalo. Bobnenje pod zemljo seveda tudi posledica sesuvanja rovov, vode, količin, ki se pretakajo in ponovno poskušamo uvesti oziroma dati zeleno luč za tehnologijo, ki bo spet posegla v okolje na nekem drugem koncu Slovenije, kjer pa mislim, da moramo izkoriščati vsega drugega kot pa plin, geotermalna tehnologija, ki je bila danes že večkrat omenjena. Skratka, jaz mislim, da se premalo zavedamo, da ob dejstvu, da ta kot sem prej rekel, da gre v bistvu za veliko nevarne vodne vire poleg izpustov tudi v ozračju, da se premalo zavedamo v Sloveniji, da smo ena redkih držav na svetu, ki imamo ta privilegij, da pijemo še čisto pitno vodo iz pipe, je nam samo po sebi umevno pa to je na žalost, spoštovane kolegice in kolegi, že luksuz. Malo katera država ima ta privilegij in zato moram narediti vse, da zaščitimo te naše vire in to našo lepo deželo.

ki je bila dana danes oziroma s strani državnega sekretarja, da bodo pripravili amandma, če sem jaz prav razumel, ki naj bi to črtal oziroma prepovedal uporabo freakinga v Sloveniji bom zelo vesel, če se bo to naredilo sem pa malo sporen, ker smo že v zadnjih mesecih slišali, kar nekaj obljub državnega sekretarja, ki pa niso držale. Naj spomnim na obljubo v tem Državnem zboru v začetku novembra, ko smo vas rotili, da pripravite ukrepe za pomoč ljudem ob energetski krizi ob višjih položnicah. Obljubili ste, da bo v roku par dni, enega meseca. Ta Ta zakon ste prinesli po štirih mesecih, ko je velika večina držav že vse ukrepe pomagala na tak ali drugačen način svojim državljankam in državljanom vi ste ga pa prinesli v februarju, izplačali boste pa na koncu kurilne sezone se pravi, da tukaj ni skrb za ljudi, ampak skrb za volilni rezultat. To so pač dejstva pa verjetno boste še z kakšnimi ukrepi v naslednjih dneh še prišli. Tudi po mojem ne bi razmišljali o umiku, zaradi vaših prepričanj oziroma amandmajev verjetno se bojite nenazadnje teh kot sem rekel,

mi ki smo majhna država nikoli ne bomo pomembni na področju energetskih virov, imamo pa zelo lepo deželo z veliko neokrnjene narave, z bujnimi gozdovi in številnimi vodnimi viri. Vse moramo storiti, da te vire čuvamo, da jih bodo imeli tudi naši zanamci. Seveda bom za v kolikor bo dejansko vložili amandma, ki bo uredil temu čemur nasprotujemo, to je možnosti frackinga v Sloveniji, ker ta zakon poleg tega prinaša, pa roko na srce, kar nekaj dobrih rešitev tudi iz ostalih področij v kolikor bo to umaknjeno, bom o svoji podpori zakona še premislil. Trenutno pa glede na obstoječe pa ga ne podpiram. Hvala lepa.

Zdaj, ko gledamo takšne predloge, lahko z eno sutro zaključimo samo eno stvar. Prijaznega frackinga ni. Fracking je pridobivanje fosilnih goriv in prijaznega pridobivanja fosilnih goriv ni. Vladna dikcija recimo s tem predlogom zakona je, da če počrpamo 9 tisoč je to prijazna metoda, če počrpamo 10 tisoč 1 kubik, je to neprijazna metoda in jo je treba zavreči. Ampak v osnovi fracking je pridobivanje fosilnih goriv in v času, ko se cel svet obrača stran od pridobivanja fosilnih goriv, je edini logični zaključek, da prijaznega pridobivanja fosilnih goriv ni, kompromisov tukaj ni in ne sme biti. Pridobivanje fosilnih goriv je škodljiva metoda. Škodljiva je zaradi same uporabe fosilnih goriv, na pragu podnebnega zloma smo zaradi porabe fosilnih goriv in izpustov CO2, ki jih povzročajo, in pridobivanje je škodljivo. tako kot je tamle poslanec Černigoj iz NSi rekel, rudarstvo, ki je tak najbolj plastičen primer škodljivosti pridobivanja fosilnih goriv, saniraš stoletja. Zdaj ali hočemo mi Petišovcem pod pretvezo prijaznega pridobivanja fosilnih goriv servirati novo Zasavje, o čemer smo že danes slišali. V Zasavju se borimo s pravičnim prehodom že 30 let in se ukvarjamo, intenzivno ukvarjamo s tem kaj narediti iz te regije, ki je opustošena okoljsko zardi rudarjenja in je posledično zaradi opustitve rudarjenja in nepravične vizije prehoda opustošenja socialno, gospodarsko in še kako naprej in vsaj to šolo bi Vlada lahko uporabila in je ne copy past v Petišovce na še eno, v še eno novo regijo, ki ima tisoč enih drugih gospodarskih, okoljskih in ne vem kakšnih potencialov. Vi bi morali, spoštovana Vlada, v tem času se fokusirati na to kako realizirati zaveze iz pariške pogodbe, kako sprejemati ambiciozne načrte in akcijske načrte pravičnega prehoda, ki bo zajemal prehod iz uporabe fosilnih goriv na gospodarskem področju, na okoljskem, kakopak, na socialnem področju, ne pa iti v diametralno nasprotno smer in odpirati nove fronte pridobivanja fosilnih goriv kar fracking je. In ta zakon seveda ni primeren za nadaljnjo obravnavo z obljubljenim amandmajem o katerem ne vem nič ali brez njega, fracking ni primeren za nadaljnjo uporabo. Nič od tega, spoštovane kolegice in kolegi, pač ne pije vode. Vlada je tukaj, bi lahko prisluhnila že našim pozivom, petim pozivom, ki smo jih v Levici vložili za polno prepoved frackinga in okoljsko rešitev takorekoč za Prekmurje, pa tega ni storila. Tole je manj kot polovičen predlog.

Izzveni tako, kot da se pogovarjamo izključno in samo o frackingu. To ni res. Navedel sem kar nekaj razlogov, prepričan sem, da ste sami dobro prebrali pa poznate vsebino tega zakona. Vsi tisti poslanci, ki prihajate iz Zasavja, veste kakšne so posledica rudarjenja v Zasavju,

RTH veste, da smo zakon podaljšali še za dve leti. In konkretno ta Zakon o rudarstvu ureja monitoring, ureja vzdrževanje trajnih jamskih objektov po zaprtju premogovnikov. To je dejstvo. Ureja način, ureja, kako se bo to s koncesijo uredilo, ureja tudi financiranje. Ker vemo, izkušnje ki so, da pač ne moremo, enostavno koncesija preteče, se zapre in vsi odidemo. To seveda ni tako. Dejstvo je, da ta zakon odpravlja oziroma novela zakona odpravlja različne pomanjkljivosti obstoječega zakona, dodajamo nekatere nove. Govorimo o o tem, da se področja, pač nekateri postopki poenostavljajo, da se bolj poostri nadzor, kar je marsikdo, vsaj tam v lokalnih skupnostih, kjer so kamnolomi, bili deležni tega, da enostavno ta nadzor nad izvajanjem ni vršil, da je bila rudarska pravica podeljena, da je bil znan pridobivalni prostor, pa da se je to izven marsikdaj kopalo in tako naprej in tako naprej. Zdaj sama obsežna prepoved obsežnega hidravličnega lomljenja kot je vsebovan v tej noveli, je dejstvo, da se določajo pogoji, pod katerimi se lahko to izvaja. Bom rekel, govorimo o noveli. To so taksativno našteti pogoji, pod katerimi se navaja. Govorimo o zelo restriktivnih zavezah ali pa zahtevah, ki jih novela prinaša, ki vnaša, kdaj in pod katerimi pogoji takšno hidravlično je dovoljeno pod to mejo. Dodatni pogoji so v zakonu našteti, zato jih ne bom še enkrat. Govorimo pa tudi o presoji vplivov na okolje. Govorimo o predhodnem postopku, ki ste ga omenjali, oziroma kdaj in kako se izvede, da sploh pride do celovite presoje vplivov na okolje, se pravi dve varovalki. Kar sem pa omenil, ja, prepoved z amandmajem se bo vsakršno hidravlično lomljenje za potrebe raziskovanja ali izkoriščanja ogljikovodikov prepovedalo. Poslanec Pavšič me je vprašal, zakaj, kako, kaj je razlog, da to. marsikaj se je v vmesnem času spremenilo. Vsakič, ko smo hoteli, ko je bil zakon v vladni proceduri, ste vi vložili nov zakon. Jaz sem večkrat in kolegi razlagali, da je to, da bomo sistemsko uredili te zadeve in ta predlog, ki je pred vami, sistemsko ureja te stvari. Jaz mislim, da je argumentirana debata lahko razlog, da tudi predlagatelj kdaj spremeni stališče. ni nobene slabe ali pa slaba namera, zakaj se to stori. Marsikaj se je spremenilo v vmesnem času, marsikakšna evropska zakonodaja je postala, deležni smo bili velikega paketa Fit for 55 in nenazadnje vlada je sprejela tudi strategijo izstopa iz premoga. In to je tudi eden izmed razlogov, da je prišlo do spremembe stališča. In mislim, da je tudi kdaj pa kdaj dopustno, da se poslušamo in da se slišimo. Hvala lepa.

novelaciji zakona. Vsi smo izpostavili iz opozicije, da ima zakon nekaj dobrih rešitev, ampak da ena stvar ven štrli in to je ravno fracking. In pri tej stvari smo potegnili črto. To je absolutno ne. O tem se sploh ne bomo pogovarjali, tudi če ima nešteto dobrih rešitev novelacija zakona prej. Saj tega smo vajeni v desetih PKP protikoronskih paketih. Vedno ste nekaj podtaknili. Včasih nam je to uspelo umakniti, ker je bilo res preveč škodljivo, včasih pa tudi ne. In ko govorite o presoji vplivov na okolje, tudi tukaj sta varovalko postavili. Vi boste presojali, glede na originalni predlog novelacije zakona presojali o tem ali je presoja sploh potrebna. to pa res, ne vem… Ne bom niti načenjal te teme, ker potem lahko gremo na vse vodovarstvene uredbe, na vse državne prostorske načrte, na vse celostne presoje vplivov na okolje, ki jih to ministrstvo - pa ne samo zaradi vas, ampak zaradi vseh vaših predhodnikov, – še ni izvedlo, pa so nujno potrebne, tu se zagotovo oba strinjava, ker to ni stvar te politike, te Vlade, ampak cele vrste prejšnjih vlad. Ne morem pa mimo vaše argumentacije, »ker lahko spremenimo stališče, ga bomo spremenili.« Ja, čakajte malo, no! Če ste imeli prej argumente za kontra stališče, dajte imeti argumente tudi za to stališče! Ker to je podcenjujoče do opozicijskih poslancev, ker »mi lahko spremenimo svoje mnenje, ga bomo pač spremenili, vi pa s tem bodite zadovoljni ali pa ne… » To pa je nesprejemljivo. Sploh, ko je bil ta zakon, ta novelacija, ta rešitev, ki jo imamo danes na mizi, dostopna, že ko smo identično tematiko obravnavali na prejšnjem odboru, takrat ste jo vi gladko zavrnili, skupaj s svojimi koalicijskimi poslanci. »Danes pa spremenimo mnenje, ker ga pač lahko.«

Hvala, podpredsednica. Samo v mlinu je treba povedati dvakrat, ampak v Državnem zboru smo, vsaj kar zadeva LMŠ, doslej petkrat povedali in danes to govorimo šestič da smo preprosto proti frackingu. In tu ni, da malo si pa malo nisi, pa malo omejiš pa malo ne omejiš – tu je samo, ali to dovoljuješ ali pa ne dovoljuješ. Torej, se opreš na vse argumente, ki so na mizi, in teh argumentov proti frackingu je neprimerljivo več kot za. Saj, kateri pa je za, razen seveda dobička tistih, ki bi to izvajali. Jaz sem tretji poslanec iz Zasavja, gospod državni sekretar, in moram reči, seveda sem pogledal zakon in absolutno ne govori samo o frackingu, ravno nasprotno. Nekatere stvari, kar zadeva sanacijo okolja po rudarjenju in podobno, seveda ureja dobro. Ja, ureja dobro, jaz bi lahko celo morda podprl ta zakon. Ampak zakaj, za božjo voljo, nekaj, kar naredite dobro, zakaj to podrete potem, tako kot rečemo v pogovoru, z zadnjo platjo in

ne, ne, vi ste v bistvu še skozi to zadnjo razlago argumentirali, zakaj ta omejeni fracking pa ja. In vladajoča koalicija ni nič spremenila stališča v zvezi s tem. To je pokazalo pet poglavij, ki so za nami, ker je bila vladajoča koalicija vselej proti zakonu o prepovedi frackinga, ki smo ga vlagali v opoziciji. Še celo tako se je zgodilo – seveda, vmes se je situacija spremenila v toliko, da v Državnem zboru, pravim, v Državnem zboru, obstaja večina, ki je proti frackingu, to se je pa seveda pokazalo, mislim, da je to bilo v četrtem poskusu, ne vem, katerem, no, ker jih je bilo toliko se je zgodilo to, da je ta vzpostavljena večina v Državnem zboru s 47 glasovi podprla

in povozijo večinsko voljo Državnega zbora. In v tem je pravzaprav keč te vaše transformacije nenadne. Nič vas ni na vladi sedaj kar čez noč zaskrbelo za zdravje ljudi in niso vas nikakor prepričali argumenti, ki jih navajamo vseskozi in ki jih pozna cel svet. Saj zakaj pa pravzaprav prepovedujejo države druga za drugo fracking. Niso vas ti argumenti popolnoma nič prepričali in nič vas ne skrbi za okolje. Saj smo imeli tukaj še celo poslanca iz vladajoče koalicije, ki je glasoval proti zakonu o prepovedi frackinga, ker mu srce bije za Prekmurje in je rekel tudi, da ministru Vrtovcu srce bije za Prekmurje, ampak fracking to je pa v redu. To je pa samo šum na srcu očitno. Srce bije za Prekmurje, ampak fracking bi bil pa lahko samo motnja ali pa šum na srcu. Tako je to šlo. In kaj se vam je sedaj na koncu zgodilo? Ko je kolega Robert vprašal, kaj se je zgodilo sedaj, da ste naredili sedaj ta salto mortale? Nič posebnega. Poskusili ste vedoč kakšna je vzpostavljena večina v Državnem zboru in potem ste nekaj tam malo miš maš po zakonu, hkrati ste pa nekatere poslance, ki so doslej podpirali prepoved frackinga, prestrašili in jim lagali kako splošna prepoved frackinga pomeni tudi hkrati prepoved izkoriščanja termalne vode v Prekmurju. To se je zgodilo, spoštovani gospod državni sekretar. Lahko stokrat zanikate, jaz pa vam, saj sem z ljudmi govoril. So vas preprečevali zadnje dni kaj se bo zgodilo, propad bo vsega. In na ta način ste poskušali ustvariti to večino in bi šel seveda tak zakon potem tudi skozi. No, pa ni uspelo. Ni uspelo zaradi tega, ker so pač nekateri ljudje, ki so bili doslej že proti prepovedi frackinga spregledali to igro in so še kar naprej za prepoved frackinga. Kar pomeni, da tak zakon kot ste ga prinesli sedaj v Državni zbor ne bi šel skozi, garant – ne bi šel skozi, bi pogorel. In potem skozi zobe stisnete nekaj o tem amandmaju. Kaj je to? V isti sapi razlagate pravzaprav kako je dobro rešeno to omejeno hidravlično lomljenje, ampak argumenti, pravite, pa vmes se je nekaj spremenilo. Ne, vmes se je spremenilo samo to, da seveda ste izgubili večino kot že mnogokrat doslej. je težko to umakniti, ampak bi pa nas prepričali, ker veste, da je od opozicije odvisen ta zakon, ker ta zakon ne more iti skozi parlament drugače kot da pridobite ali pa poskušate pridobiti vsaj del opozicije in tiste, ki so na primer opozicija, pa so doslej dosledno glasovali proti frackingu. In to je to. Kakšni argumenti?! Če bi resnično spremenili stališče, ker kar čez noč se to ne spremeni. Jaz ne verjamem, zvečer greš spat, rečeš sem za fracking, zjutraj se zbudiš pa rečeš, uh za fracking pa nisem. Ja, v zakon ste napisali fracking.

Saj ste napisal, v zakon ste napisal, freking ostaja v takem in takem obsegu, ne vem kakšne, to bog si ga vedi, ampak, in zdaj je potreben amandma, o katerem tudi koalicijski poslanci ne vedo nič.

da sanjaš ponoči škodljive posledice frekinga in zjutraj si proti, kaj pa če boš čez dan pomirjen, pa boš zvečer ugotovil, da pravzaprav, saj ni tako hudo, no, kar naj ostane. To se da v 24 urah očitno pri tej Vladi doseči, enkrat tako, drugič tako in mi zdaj pa naj verjamemo, vi pa veste, da je od opozicije seveda ta zakon odvisen, življenjsko in mi zdaj naj verjamemo takole na besedo, da boste vi prišli s tem

Ja, očitno, vi ne veste, kaj delajo koalicijski poslanci, koalicijski poslanci ne vedo, kaj delate vi. Mi smo pa zdaj tu vmes, pa naj verjamemo enkrat njim, enkrat vam. Ja komu? Komu naj verjamemo? Zdaj, če ste imel tak namen, bi vsaj predlagal, ne vem, dodaten sklep, dodaten sklep, da se Vlada zavezuje, da bo v nadaljnjem postopku vložila ta amandma, o katerem govorite. Tudi tega ni. Zdaj, takole na, lepe oči, kajne, smo včasih rekli, je pa zelo težko, zelo težko karkoli podpret, kar pride s strani Vlade in me jezi, da ste sicer relativno dobre rešitve v tem zakonu na ta način pokvarili in nas odbili od tega zakona, ker dobro veste, da v opoziciji stališča ves čas, kar zadeva freking, ne spreminjamo in ga tudi v prihodnje ne bomo in če bi imeli resen namen, bi prišli zdaj z zakonom, kjer bi bil freking že prepovedan, to bi zdaj sprejeli in bi v tem mandatu to stvar uredili. Zdaj se lahko zgodi, da bo spet, seveda, šlo ali pa če je to namen – ali pa, če je to namen -, da bo seveda vse skupaj tudi propadlo in freking bo tekel dalje, preden se bo vzpostavila nova oblast po volitvah, veste, pa to, pa poletje, pa ono, pa to, pa je konec leta, freking bo pa tekel dalje. Tudi to je lahko igra, jaz ne vem, pa nisem teoretik, privrženec teorij zarote, ampak saj, pravzaprav, kaj si naj človek ob tem pravzaprav sploh misli. Tako da, je škoda, državni sekretar, da ste s tem zakonom zdaj na koncu na ta način pogrnili, pa bi se lahko pravzaprav zelo dobro našli vsi skupaj, če ste res preplavali Muro in prišli na drugi breg, k nam, ki smo proti frekingu, če ste to res preplavali.

Ta stališča, pa razprave, ki jih danes poslušamo, so samo na eno temo, na freking. Populizem brez primere. Najbrž niste prebral, o čem gre v tem zakonu, to je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu, v katerem je kup dobrih rešitev in kup pomembnih rešitev, ki jih je bilo potrebno osvežit in jih do zdaj zakon ni vseboval. Vi pa govorite tukaj samo o eni zadevi, seveda o tisti, ki vam najbolj paše, kar bi lahko mogoče prinesel kakšno politično točko. **25. TRAK: (SC) – je v tem zakonu tudi v gradivu, ki smo ga dobili lepo piše po alinejah v čem je v čem je vsebina tega zakona. Lepo piše prepoved obsežnega hidravličnega lomljenja, če niste prebrali. Če gremo naprej. Ureditev posebnih primerov podaljšanja rudarske pravice in koncesije. To je v tem zakonu najbrž tudi niste prebrali nisem slišal v stališčih nič o tem vsaj s strani opozicijskih strank. Posodobitev ureditve na področju zbiranja, upravljanja in objave podatkov s področja rudarstva to je tudi v tej spremembi zakona. Vloga Geološkega zavoda Slovenije pri pripravi smernic in mnenj v postopkih občinskega in državnega prostorskega načrtovanja vsebina zakona. Ureditev plačila nadomestila za pridobljeno mineralno vsebino za zavezanca sanacije nelegalnega kopa. kopa. Nič se ne dotaknete tako pomembnih stvari pomembnih za okolje, za naravo, za ljudi, za gospodarstvo. To se mi zdi bistveno. Ureditev načina izvedbe sanacije ter plačila nadomestila za pridobljeno mineralno surovine za zaveznice sanacije po prenehanju rudarske pravice in koncesije za izkoriščanje. To ste tudi spregledali tudi to je v zakonu zelo podrobno napisano. Potem tudi na nekatera vprašanja v zvezi z ugasnitvijo rudarskih pravic, nekatero vprašanje v zvezi s pridobivanjem mineralnih surovin ob izvajanju gradbenih del, gradnji gozdne infrastrukture ter aglomeracije ter iskanju površin za odlaganje velikih količin viškov mineralne surovine pri izvedbi državnih projektov tudi to ste spregledali najbrž ne namenoma. Vprašanja v zvezi s predčasno, popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del. Nekatera vprašanja v zvezi z upravljanjem reguliranih poklicev v rudarstvu, opredelitev prekrškov in glob za nekatere kršitve določb Zakona o rudarstvu. Gradivo je zelo obsežno. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga zakona. Bistveni cilji predlaganega zakona so: zagotoviti podlage za enovito in učinkovito upravljanje z mineralnimi surovinami, omogočiti podaljšanje obstoječih rudarskih pravic za izkoriščanje, poenostaviti in doregulirati postopke s področja opustitve izkoriščanja, odprava administrativnih ovir, do regulacija področja opravljanja reguliranih poklicev v rudarstvu, do regulacije na področju inšpekcijskega nadzora učinkovitejša ukrepanja v primeru nelegalnih kopov ter zmanjšanje sive ekonomije - ali so se vam ne zdi nič pomembno? učinkovitejše ukrepanje v primeru nelegalnih kopov - ali to ni pomembno? – ter zmanjšanje sive ekonomije, ni pomembno? temeljna načela predlaganega zakona so – da jih naštejem še enkrat, če niste prebrali pa če se niste poglobili v zakon z velikim veseljem – prepoved obsežnega hidravličnega lomljenja, enovito in učinkovito upravljanje z mineralnimi surovinami, sorazmerno poseganje v lastninsko pravico in pravico občin do določanja namenske rabe prostora. V največji možni meri zagotoviti, da se izkoriščanje mineralnih surovin ne bo izvajalo brez po prej pridobljene rudarske pravice in koncesije. Poenotenje razumevanja pojmov, ki se nanašajo na sanacijo pridobivalnega prostora in pa učinkovito izvajanje postopkov opustitve izkoriščanja.

Opredelite nekaterih novih pojmov ter jasno opredelitev takšnih, ki so se lahko različno interpretirali. To so zelo pomembne stvari, ki jih star zakon ni imel in ta zakon seveda ima tudi vso podporo Gospodarske zbornice Slovenije. Prepoved obsežnega hidravličnega lomljenja. Opredelitev vloge geološkega zavoda pri pripravi splošnih in konkretnih smernic v postopkih občinskega in državnega prostorskega načrtovanja. Določitev nadomestila za pridobljeno mineralno surovino za zavezanca sanacije nelegalnega kopa. To so stvari v zakonu. Bolj jasna ureditev nekaterih vprašanj v zvezi z ugasnitvijo rudarske pravice. Bolj jasna ureditev pridobivanja mineralnih surovin ob izvajanju gradbenih del in opredelitev posebnosti pri izvedbi državnih projektov. Poenostavitev in deregulacija popolne in trajne opustitve izvajanja rudarskih del. In pa še rešitev, poglavitna rešitev, ureditev podaljšanja obstoječih rudarskih pravic za izboljšanje v nekaterih specifičnih primerih. Seveda mi pa poslušamo tukaj zgolj neko mantro, ki jo ponavljate in se trudite z njo že kar nekaj časa, ampak zanimivo, od kar ste, spoštovana KUL koalicija prišli v opozicijo, ko ste bili na Vladi, ko ste vladali, ko ste imeli v rokah škarje in platno, ko ste vodili Slovenijo, sicer zelo slabo, do meta puške v koruzo, vas fracking in Petišovci in okolje in Slovenija ni zanimala popolnoma nič. Torej, bili ste na Vladi, pa ne samo vi, tudi prejšnje Vlade, pa niste na tem področju naredili nič. Niste ukinili frackinga. Saj fracking ni od dve leti nazaj od začetka epidemije. Ali se motim? malo me to čudi, kako je to mogoče, da kar na enkrat, ko ste prišli v opozicijo, ste pa postali največji okoljevarstveniki, naravovarstveniki in se začeli zanimati za fracking in za ukinitev frackinga. Fracking ni posledica delovanja te Vlade. Saj to poznate menda, malo si preberite in boste videli kako stvari izgledajo. Od kdaj se hidravlično lomljenje pri nas izvaja? Katero podjetje ga izvaja? Kje se to še po svetu dela? Seveda, stvari se spreminjajo. Znanstvena dognanja pa prakse, izkušnje na terenu pokažejo svoji in sčasoma se seveda potem tudi določene stvari spremenijo, ampak fracking ni od dve leti nazaj. In me res zanima in skrbi in bi rad izvedel ta odgovor, zakaj prej, ko ste bili na Vladi, tudi Levica, nadvladna stranka niste ukinili frackinga. To me zanima. Zakaj niste prej tega naredili? Jaz bi bil zelo zadovoljen, če bi to že prej naredili in zdaj ne bi imeli teh problemov. Takrat ste imeli možnost. Takrat, ko ste vladali, ko ste bili na Vladi, bi se lahko potopili v ta problem, torej v problem frackinga in bi to zadevo uredili. Zdaj, ministrstvo je pripravilo zakon, vemo tudi, da je podjetje, ki izvaja fracking, pripravljeno storiti vse, da bi

In vaših vlad od prej, ker ste do dovolili. Dovolili ste tudi, tudi prejšnje vlade, da se je rudarilo, da se je v Zasavju odpiralo premogovnike.

zdaj so pa problemi, ko so ostale težave. Enako velja za odlagališča, različna odlagališča, ker ni bilo nobenega reda, ker se je pač delalo po domače. Isto je s tem frackingom. Pa me zanima, zakaj ga niste že preprečili prej. Zakaj niste tega naredili? Jaz tega ne razumem. In kot sem že povedal, ko je v zakonu kup dobrih stvari, v Zakonu o rudarstvu je kup rešitev, ki so pomembne za gospodarstvo, za okolje, za zaposlene. Kup dobrih rešitev. In tak zakon je samo za podpreti in je tudi strokovno pripravljen tako kot je potrebno. Ampak vi se samo na ta fracking, ga pač niste odpravili, ker niste na tem delali nič, ampak ste se zgolj osredotočili na to, ker je pač zelo populistično govoriti, od takrat ko ste v opoziciji. Pred tem pa nič. In državni sekretar je povedal že ene parkrat, kako je zapisano v zakonu, kako se da še spremeniti. Lahko se vloži amandma in tako naprej. Saj stvar je še za debatirati, saj smo na začetku. In jaz verjamem, da bodo kot pri vseh drugih zakonih tudi tukaj najdene prave rešitve, ki bodo za vse dobre. In normalno, da je treba poslušati vse predloge bodisi opozicijskih strank bodisi gospodarstva bodisi nevladnih organizacij. In vse to je potem potrebno tudi upoštevati, predebatirati in najti nek skupen jezik. In to je potem, dobimo v zakonu, ki ga imamo danes pred sabo, rešitve, ki jih je potem potrebno predebatirati in sprejeti ali pa zavrniti, če niste za take dobre rešitve. In da takoj na samem začetku in v stališčih in v razpravi pozabite na vse dobre rešitve, na vse tiste nujne stvar, ki jih je potrebno spremeniti, in se cel čas pogovarjamo zgolj o frackingu, ne vem ali je to populizem ali nestrokovnost ali ne vem. Povedal sem, kaj vse sem jaz prebral v tem zakonu in kar so tudi nekateri v stališčih predstavili in tudi državni sekretar je že ne vem kolikokrat povedal, o čem gre v tem zakonu, ampak poslušamo pa skozi eno in isto stvar. jaz sem prepričan, da bomo tudi za to problematiko, ki jo pač najbolj izpostavljate nekateri, prav tisti, ki do zdaj na tem niste naredili nič, ampak res čisto nič, nič vas ni skrbelo za ljudi in za okolje, zdaj se te stvari s tem zakonom rešujejo. Verjamem, da bomo našli skupno rešitev in jo v okviru tega novonastalega nujno potrebnega zakona tudi podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Najprej bi lepo prosil vse, ki ste v dvorani, da sogovornikov ne motite. Če se s stališči ne strinjate, imate možnost za repliko. (nadaljevanje) seveda, če je to povezano z nerazumevanjem vaše razprave, sicer bo delitev časa. Zdaj pa najprej dajem besedo za postopkovni predlog Nataši Sukič. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Postopkovno zahtevam, da se poslanec opraviči za kopico debelih laži, ki jih je tu natrosil, ker Levici pa ne more očitati takih stvari, ki jih tu kvasi.

Kolegi iz SDS oziroma vladajoče koalicije, skoraj dve leti ste že na oblasti. Shodite že enkrat in prevzemite odgovornost za ti dve leti in nehajte nenehno ponavljati, česa vsega niso ali pa so storile prejšnje vlade, prejšnja, predprejšnja in ne vem katera še! Šli ste tako daleč, da ste ugotovili, da smo odpirali rudnike v Zasavju. To je bilo pred tristo leti! Pred tristo leti so se odpirali rudniki v Zasavju. Tudi to smo mi zakrivili, kajne. No, zdaj ste prišli, jaz dvomim, no, kaj bolj v zgodovino boste pa težko. Rad bi pa samo ponovil tisto, kar je bilo popolnoma jasno že od vsega začetka – da sekretarjevo zagotavljanje, kako bo Vlada vložila amandma in z njim prepovedala fracking, nima popolnoma nobenega jamstva, da bo šlo to skozi. Saj smo zdaj slišali, kako odlična rešitev je v zakonu to omejeno hidravlično lomljenje. Torej, drži tisto, kar ugotavljamo v opoziciji ves čas – da Vlada pojma nima, kaj dela koalicija v parlamentu, hkrati pa koalicija v parlamentu pojma nima, kaj dela Vlada. Hvala lepa. Gospod Medved, tole je bila razprava, ne replika, ker se ni nanašalo na njegovo nerazumevanje vaše razprave.

Tema, ki jo obravnavamo danes, je vsekakor izrednega pomena, predvsem tisto, česar se bom dotaknil nekoliko kasneje. Pa bi, preden začnem, šel morda nekoliko nazaj v zgodovino, ker je očitno to vedno potrebno pri takšnih vprašanjih. Novele tega zakona smo videli od leta 2010 pa do prejšnjega leta petkrat. Ta Vlada je tudi ta zakon spreminjala v enem izmed PKP-jev, bodisi zaradi blaženja posledic epidemije, pa vsi vemo, da temu kot še številnim drugim podtaknjencem ni tako. In ko kolega Doblekar govori o tem, kaj vse je tu dobrega, pa vam bom, preden grem na ta znameniti fracking, povedal, kaj ni dobrega.

pozabite pa, da vaši ministri vsi kričijo po neki digitalizaciji in da je ta zadeva že kar nekaj časa digitalizirana. V celoti je digitaliziran rudarski kataster, register in rudarska knjiga, ki sta sestavni del vsega tega. Tako je to balast, ki je nepotreben, zato da se vi lahko tamle trgate, kaj je dobrega in kaj je bilo narejeno, pripomoglo pa ne bo k popolnoma ničemur. Greva naprej. Druga hujša zadeva, ki je izrazito sporna tudi s pravnega vidika, je to, da v tem zakonu preferirate določene koncesionarje pred drugimi. 11.20** (Nadaljevanje) da pač tisti, ki so blizu vam so preferirani, tisti, ki niso pa pač zgubijo pravice, posle in še kaj drugega. Ampak spoštovani, to je z ustavnega vidika, ne samo iz zakonskega izredno sporno. Na to so vas opozorili v številnih občinah, med drugim v občini Šoštanj in občini Velenje z dopisom, ki ga imam tukaj, kjer so jasno opozorili in to vas opozarjamo tudi v opoziciji, da ste obstoječim imetnikom rudarskih pravic oziroma boste s to novelo zakona v bistvu dali neko dodatno možnost, neko preferenco napram tistih, ki teh koncesij še nimajo. Torej, jih boste postavili v nek poseben pravni položaj, ki pa je z Ustavno prepovedan, spoštovani kolegi. Namreč, Ustavno sodišče je večkrat že pojasnilo, tako poslankam in poslancem kot tistim, ki vlagajo pritožbe na Ustavno sodišče, da zakon lahko spreminja obstoječe pravice, ki so bile prej zakonsko določene in tiste zakonske pravice, ki še prihajajo. To pomeni v tem primeru, da bi ta odprtost koncesijskih pravic morala biti za vse, pozor – vse, zainteresirane subjekte enaka. Vi pa pač tistim, ki že imajo koncesije in pač, ki so vam všeč, omogočate, da bodo nad tistimi, ki koncesijskih pravic še nimajo, pa bodo morda do njih tudi prišli. Nezanadje posegate tudi v pravico v zasebna zemljišča ko bi, recimo, rudarjenje prešlo pod zemljišče nekega lastnika in seveda vi te pravice nekemu rudarju podeljujete neomejeno, kar pomeni, da bo tudi čez 15 let, ko bi recimo na tistem zemljišču bil nek drug lastnik in se s tem ne bi strinjal, ta rudar tam brez težave š vedno lahko rudaril. Tako da je kar nekaj spornih stvari pri tem zakonu. No, tisto ključno pa, čemur seveda v LMŠ močno nasprotujemo pa je to nadaljnjo nadaljnjo zakonsko dopuščanje frackinga, ki je škodljivo ne samo za okolje, ampak tudi za ljudi. Jaz ne razumem da smo oziroma ste na vladi tako slepi, da ne razumete kaj to pomeni za družbo in za tiste, ki tam prebivajo, kjer se ta fracking oziroma hidravlično lomljenje tudi dogaja. Na so vas opozorili v Zdravniški zbornici Slovenije kjer so pozvali, da naj se fracking oziroma hidravlično lomljenje v popolni meri prepove. Številni strokovnjaki doma in v tujini opozarjajo na škodljivosti za ljudi in za okolje s tem procesom, ampak ne. Mi smo zakon vložili petkrat, vi ste ga petrkrat zrušili, sicer z zelo majhno razliko, ampak zrušili ste ga. Danes ko je zakon v obravnavi, kjer seveda v njeni sami osnovi še vedno dopuščate hidravlično lomljenje, pa ste tam notri pač nek izraz izumili, da bo izgledalo kot da pa vseeno v enem delu mu pa nasprotujete, pa pride sedaj, pač ne vem od kje, očitno pač nimate konsistentnih informacij med vlado in koalicijskimi strankami, pa pravite ne saj bomo sedaj pa vseeno prepovedali to zadevo. Ja, hvala bogu če jo boste, samo a veste v LMŠ in v opoziciji vam pač ne moremo verjeti na besedo, ker ste to besedo že neštetokrat prelomili. V tem državnem zboru ste si koalicijski poslanci sprejeli oziroma ne ste si, ste sprejeli zakone, ki jih je predlagala vlada in jih ta vaša lastna vlada ne spoštuje in temu državnemu zboru ne poroča, ga ignorira, kot da pozablja vsak trenutek, da je Državni zbor najvišja stopnja in je nad vsakokratno vlado. In vlada je tista, ki tej hiši odgovarja, ne ji ukazuje kaj bo delala. delala. V LMŠ pač smo zagovorniki čistega okolja. In kolega Doblekar, pravite, da nismo nič naredili za okolje, mi smo daleč največ naredili za okolje, pa ljudje tudi ko so vas sesuli na referendumu za vodo. Takrat smo naredili zelo veliko za okolje. In zelo veliko bomo naredili za okolje in to je tudi edini predmet tega zakona, ki bi moral biti danes pred nami, je popolna prepoved frackinga. Zdravje ljudi in zagotavljanje zdravega življenjskega okolja jaz mislim, da bi to ne glede na politično preferenco v tej dvorani morala biti prioriteta za vsako stranko. In pač ne razumem kaj je v ozadju, razen seveda denar,

Tako nekako izgleda ta freking v naši državi. Jaz bi se želel za voljo tistih ljudi, ki živijo na teh območjih, to je prva stvar, kot drugo pa za vse skupaj, da nehamo škodovat naravi doma, nenazadnje pa tudi, bi mogle kakšne druge države se zgledovat. Okolje gre, ne vem, kdaj se bomo zavedal, da je to edini planet, na katerem lahko živimo. Tako da, jaz še vedno upam, no, da bo ta amandma, ki ga pripravlja tudi opozicija, sprejet in da bomo s temi napori kljub šestim v vrsti, vseeno uspeli in bo ta zadeva zaenkrat zaključena. Hvala lepa.

poslancu, ki je omenjal mene in pa mojo izjavo, ki jo je očitno narobe razumel ali pa jo je morda namenoma priredil. In sicer, jaz nisem rekel, da niste nič naredili za okolje, ampak sem rekel da niste nič naredili za odpravo frekinga, kar pa je posledično res tudi to, ja, da niste naredili nič za okolje in ne vem kolikokrat sem vprašal, pa še nisem dobil nobenega odgovora ali pa kakšne replike, kaj ste,

Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še državni sekretar, predstavnik Vlade. Izvolite. **BLAŽ KOŠOROK:** Hvala lepa, podpredsednik. Zdaj, bilo je nekaj še za dodat, mogoče tukaj, poslanec Prebil, glede določil zbiranja upravljanja objave podatkov s področja rudarstva, to, kar ste govoril, glede digitalizacije. Gospod poslanec Prebil, vam govorim… **BLAŽ KOŠOROK:** Govorim vam, samo da vam odgovorim glede digitalizacije, rudarske knjige in podobno. Že zdaj v veljavnem zakonu, pa je tudi na svetovnem spletu je bila objavljena rudarska knjiga in v njej so bili javnosti dostopni vsi, bom rekel, podatki o pridobivalnih(?) prostorih s koncesijo in tako naprej, koncesionarjih, no, s to novelo pa ta nabor, objavljenih podatkov, razširjamo še na vse koncesijske pogodbe, na vse priglasitve, odmere »koncesnine«, fotografije pridobivalnih(?) prostor, tako da dejansko se javnost lahko še bolj podrobneje seznani, kje in kaj in kaj se v posamezni občini oziroma lokalni skupnosti dogaja. Tako da, dodajamo tudi predloge za uvedbo modulov za elektronsko oddajanje in dopolnjevanje vlog, priglasitev in podobno. Zdaj, mogoče nisem bil do zdaj jasen, pa bom še enkrat povedal. Včeraj je bil posredovan predlog amandmaja k 1. členu, kar se tiče obsežnega hidravličnega lomljenja. Zdaj, predlaga se, da se obsežno hidravlično lomljenje, pri katerem se v vrtino potiska tisoč kubičnih metrov vode na fazo lomljenja oziroma 10 tisoč kubičnih / nerazumljivo/ ali več vode v celotnem postopku se črta. Torej, z amandmajem, ki bo predlagan, se novela zakona spreminja tako, da se z njo prepoveduje vsakršno hidravlično lomljenje, z namenom raziskovanja ali izkoriščanja ogljikovodikov, zato ni več potrebna opredelitev pojma obsežnega hidravličnega lomljenja. Če sem bil v svojem izvajanju prej narobe razumljen, sem samo pojasnjeval vsebino novele zakona, kaj obsežno hidravlično lomljenje v tem trenutku je. **31. TRAK: (VP) 11.30** (nadaljevanje) Jaz sem vam pa povedal amandma, s katerim se ta določba

ki bo predlagan, prepoveduje vsakršno hidravlično lomljenje za potrebe raziskovanja ali izkoriščanja ogljikovodikov ne glede na obseg. Hvala.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 Vidim, da je interes. Če želi razpravljati tudi predstavnik vlade, prosim, da se prijavi s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru boste dobili besedo kot zadnji. Prosim za prijavo.

koalicija oziroma koalicijski poslanci so naše predloge zavrnili. Zato se mi zdi nedopustno, da danes poslušamo o tem, da nismo storili ničesar. Kaj naj bi storili? LMŠ je v parlamentu tretje leto, mi sedmo. Četrto, prvi mandat. Tako, da nam očitati nekaj, kar se je dogajalo pred 200, 300 leti, je res nedopustno in res nenormalno. čas pa opozarjamo na okoljske probleme. Ravno tako smo opozarjali na Anhovo, potem smo imeli sejo o bioplinarni v Črnomlju, kjer onesnaževalec Petrol kar krepko uničuje endemit črne človeške ribice. Vsakokrat je desnica in vladni poslanci naše predloge zavrnila. Se pravi, da v Sloveniji dejansko po njihovo nima oblast ljudstvo, ampak ima kapital. In tukaj je kršenje ustave zelo temeljito. Zdaj v Franciji, če so ta fracking lahko prepovedali že leta 2011, če so lahko fracking prepovedali na Irskem leta 2016, če so v Združenem kraljestvu, ki tako pridno izkorišča naše možnosti in spuščene hlače, bom rekla, lahko 2019 uvedli popoln moratorij na izvajanje frackinga, če so v Nemčiji lahko prepovedali, če so ga v Bolgariji lahko prepovedali že leta zakaj za božjo voljo v Sloveniji tega ne moremo? Zato, ker pravite, da bodo storili vse, da bodo lahko fracking izvajali. Bojite se tožb, in tudi videli smo, da bi storili vse, da bi ta fracking lahko izvajali pri nas, očitno v državi tretjega sveta kjer jim ni mar za ljudi in niti za okolje, ko so grozili okoljskemu ministru. Že takrat bi nam morali zazvoniti vsi alarmi. In nekdo, ki je državotvoren, pokončen, bi moral takšno korporacijo odsloviti. In zdaj razlagate, da pa v tem novem Zakonu o rudarstvu pa bo prepoved obsežnega frackinga. Lepo vas prosim. Kje je ta arbitrarna meja za obsežen fracking? In če vam tudi zdravniška zbornica položi na srce, da je da je fracking nevaren za zdravje ljudi, da je nedopusten, vendarle ne vem, ne razumem, kako vi še vedno nočete tega slišati in delate za tujo korporacijo namesto za Slovence, ki živijo v tistem nevarnem, nevarnem za zdravje, za življenje nevarnem okolju. In to se ponavlja večkrat, saj ne gre samo za Petišovce. Kot sem rekla, podobna zgodba je v Anhovem, podobna zgodba je v Beli krajini in marsikje drugje in vam ni mar. Ne vem ali bomo na uničenem planetu jedli na koncu evre in komu to koristi. Zdaj v tem predlogu novele se poenostavlja postopek opustitve izkoriščanja. Zanimivo v vlogi za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti rudarskih pravic se ne bo več treba prilagati revidiranega rudarskega projekta izvedene sanacije. Bomo vse uničili pa gremo nič nam ni mar kdo bo skrbel za bolne ljudi, kdo jih bo zdravil, na kakšen način, kaj se bo dogajalo, nič. Izkoristiš do konca in odideš. Skratka pri prepovedi prepovedi freakinga tehtamo na eni strani pravico do zdravega življenjskega okolja in zdravja ljudi, zaščite njihovega premoženja tako se sklicujete na pomembnosti zaščite premoženja, od katerega je odvisno njihovo vsakdanje preživetje, da ne govorim, da se Slovenija reklamira kot zelena destinacija vse skupaj pa je tudi preko podnebnih sprememb in izgube biodiverzitete povezano z možnostjo preživetja človeka na planetu zemlje na sploh in na drugi strani profitni motiv kje smo ta trenutek in kako lahko kdorkoli v tem Državnem zboru, kar še ustavni red Republike Slovenije jim postavlja kapital nad človeka in nad njegovo zdravo življenjsko okolje to pa je vprašanje, na katero bomo lahko odgovorili

poslanci se poslanci zatekajo k populizmu, ampak, da mi pa danes nekdo očita populizem in to, da nismo, ko smo imeli Vlado naredili nič je pa naravnost ne bom uporabil besede, ker si ta prostor tega ne zasluži, ampak kolega Doblekar minister Leben v Vladi Marjana Šarca je dobival grožnje, zaradi katerih mu je bilo odrejeno policijsko varstvo, ko je naslavljal to tematiko. Grozili so mu in njegovi družini, če to ni pomenljivo, potem ne vem kaj je pa ne bom uporabljal populizma bom pa zbanaliziral besedo do absurda, da boste tudi vi razumeli zakaj smo proti zakonu, čeprav ima v nekaterih delih tudi dobre rešitve. Hipotetično recimo, da je danes Vlada prinesla v ta prostor zakon, ki ima na razpolago 100 milijonov evrov in se mi odločimo ta zakon potrdimo, da v Sloveniji izberemo 110 ljudi. Stotim od teh damo vsakemu milijon evrov, 10 pa jih zapremo za 10 let. Ali zaradi tega, ker bi sto ljudi dobilo vsak po milijonov evrov bomo sedaj 10 jih pa zaprli? Enak absurd je pri tem zakonu. Freaking je škodljiv. Ne obstaja varen freaking ne obstaja ta trenutek ne. Tudi, če je cela serija dobrih predlogov, ki bi reševali kaj in nekaj predlogov, ki so pa katastrofalni je odgovornost poslancev, da to zavrnemo vsaj tistih poslancev, ki nekaj dajo na to, da delajo dejansko za ljudstvo in za zdravje in da tukaj pač ni kompromisov. Ne mi s populizmi ne mi z bombonjerami ne mi z boni, boni in bomboni. Metanje peska v oči kako vse to je krasno oh in sploh to je prvo branje. Kolega nas poziva na korporativnost, konstruktivnost pa dobro ali mislite, da smo mi z Lune padli v zadnjih dveh letih. Strokovne službe cele noči delajo, da pripravljajo skupaj s poslanci amandmaje za celo serijo zakonov na koncu saj vemo kakšni bodo rezultati serijsko se vse skupaj zavrača in sedaj naj vam verjamemo. Ja, ne bom vam verjel pa veste zakaj vam bom povedal, ker je lahko v ozadju enak model kot je bil na zadnjem odboru isto zgodbo smo odtekli. Vi boste predlagali amandma, **33. TRAK: (NB) Zdaj, če boste rekli ja, pomeni, da ste z njimi že dogovorjeni in prejudicirate odločitev Državnega zbora, kar je še bolj škodljivo od vsega kar smo danes videli. Ker to pomeni, da odpadejo popolnoma vsi varnostni mehanizmi v tej državi. Vi boste dali na mizo amandma, na odboru bo zavrnjen, mogoče bo zavrnjen celo zakon in mi bomo spet na začetku. Veste, zaupanje si je potrebno zaslužiti in mogoče ste ga na začetku še imeli in ne vem, poslušati je treba podlage, sem slišal. Kakšne podlage? Gospodarstvo. Tako kot ste poslušali problematiko glede samostojnih podjetnikov, računovodij, industrije srečanj, to ni gospodarstvo za vas, ne. kako ste poslušali ljudi. Ja, ljudje v Petišovcih so proti frackingu, pa še marsikdo drugi je proti. Kako moramo poslušati NVO, sem celo slišal. Ja, ravno to ministrstvo je spomladi leta 2020 želelo vzeti pravni interes vsem NVO glede pridobivanja okoljskih dovoljenj.

Hvala lepa. Samo še ene par stvari predno zaključimo s to tematiko, ker vidim, da ni želje po tem, da bi se razumeli, ne da se ne razumemo, ampak ni želje po tem, da bi se razumeli. Kolega Doblekar, vam bom odgovoril zelo podobno kot vam je kolega Pavšič. Ko sprašujete opozicijo, kaj ste naredili? S to zadevo se je takoj, ko je v mandat nastopila Vlada Marjana Šarca, začel ukvarjati takratni okoljski minister Leben. Sprožil je postopke, da se hidravlično lomljenje prepove in kot veste, jaz vem, da vi to veste, so za to grožnje prihajale njemu osebno, njegovi družini in to niso grožnje kar tako na povrh, to so grožnje po njegovem življenju oziroma po odvzemu njegovega življenja. In zaradi tega mu je bilo dodeljeno tudi policijsko zaščito oziroma policijsko varovanje. To je prva stvar. Druga stvar je, pač postopek žal ni prišel do konca, ker je Vlada Marjana Šarca padla in vemo kakšen je zakonodajni postopek. Naprej. No, in potem smo mi, spoštovani gospod Doblekar, 5-krat, danes je šestič, poskušali z vložitvijo zakona, ne kar z nečem, z zakonom zadevo prepovedati. In vedno so glasovi sfalili samo in izključno zaradi stranke SDS, zaradi stranke NSi in stranke SMC oziroma zdaj Konkretno. Pa Desus ne vem kako je že glasoval, ne bom dal roke v ogenj. Samo zardi vas ta zadeva ni urejena in ne zato, ker ne bi bilo želje ali poizkusov iz opozicije. Tako, da lepo prosim dajmo biti korektni in mislim, da si to vsi skupaj zaslužimo, da pač informacije dajemo ustrezno. Kot drugo pa, še enkrat. Ni dovolj problem zdaj samo knjiga ali pa samo fracking, še druge stvari so v tem zakonu problematične. Prva je ta, ki sem jo že povedal, da uveljavljate nek nov pravni status, ki je z Ustavo prepovedan, ki ni zakonsko ustrezna pravna norma, ker prioritizirate določene koncesionarje pred drugimi. Prioritizirate tiste, ki že imajo koncesijo pred tistimi, ki jo bodo morda še dobili. In na to vas ne opozarjamo mi tukaj samo, to vas opozarjajo strokovnjaki, opozarjajo vas občine, ampak saj jaz vem, pač vi neradi slišite strokovnjake, ker jih pač, kot smo videli med epidemijo, preprosto utišate in jim vzamete sredstvo, ko gre pač neka stvar tako daleč, da vam pač ni všeč. Tako da, to je prva stvar. Druga stvar pa še enkrat. Z novim 150.e členom podaljšujete rudarske pravice spet tem istim koncesionarjem, ki so vam všeč, tudi v primeru, pozor, če nimajo pridobljene pravice izvajanja rudarskih del.

očitno. Ne vem, mene pač vaše obljube ne odvrnejo od tega, da bi razpravljal o tem kaj si mislim pri določeni zakonodaji. Še vedno pa upam, da bo današnjim sprejemom zakona, ki pač glede na vaše glasove bo, vseeno fracking kot tak, čemur nasprotujemo v opoziciji že od samega začetka, tudi v celoti prepovedan, ker če to dopuščamo, nenazadnje to počno tuje države, tuja podjetja to delajo v Sloveniji, svinjarijo puščajo tu, denar pa pač vlečejo k sebi. Jaz mislim, da nam pač mora biti mar za prihodnost, pa ne samo nas, ampak tudi tistih, ki pridejo za nami, da bodo lahko živeli v čistem okolju. Hvala.

Minister Leben je bil v prejšnji vladi minister in Levica je ministru Lebnu, jaz sem sporočila, da želi, da se fracking prepove. In minister Leben je jasno povedal, da bo naredil vse, da do frackinga ne bo prišlo in je to tudi delal. In Ascent Resources so mu grozili, njemu in njegovi družini. Ja, tako… Ja, vi se kar zafrkavajte. Grozili so in s takimi vi poslujete, dragi poslanec. S takimi vi poslujete, a ne? S takimi, ki grozijo našim ministrom. Briga vas!? Tako da nehajte se sprenevedati. Poleg tega se tukaj pogovarjate kot, češ, pred 20 leti ste začeli zgodbo s tem koncesionarjem, sedaj mi bi morali to zaključiti. Ja, zato, ker je čas, da se ta zgodba zaključi. Zato, ker je prišla med tem do spoznanj in do dogodkov povsod po svetu, ki kličejo k temu, da se fracking prepoveduje v vedno več državah ali se na njega razpiše moratorij. Zato! In zato, ker se v Groningenu, ki ima isto sestavo tal kot Petišovci dogajajo potresi in tudi tam 200 firm je moralo penehati s frackingom. 200, ne pa ena zavožena Ascent Resources, ki grozi našim ministrom. In če bi vas res skrbelo, da nas ne bo Ascent Resources tožil bi pustili, da se koncesija tej korporaciji izteče letos maja. Kaj ste pa naredili? Podtaknili ste v PKP, pazite, v protikoronski paket ste vi podtaknili možnost, da se je za 18 mesecev koncesija podaljšala. In če bodo te vaše finte sprejete boste pa res dali pravno podlago za to, da nas bo Ascent Resources na koncu tožil. Pustili bi, da se jim koncesija izteče, pika. Ne pa da ste jim podaljšali za 18 mesecev dovoljenje, zato da bi pridobili čas, da pridobijo okoljevarstveno presojo in da lahko začnejo izvajati manj manj obsežen fracking kot ga vi imenujete. Bla, bla, bla. In vi, SDS in NSi boste morali odgovarjati ljudem v Prekmurju kaj se greste. Vi, noben drug. Ker mi krepko delamo na tem, da se fracking enkrat za vselej prepove. In v Levici to delamo in ne boste si izmišljevali, da to ni res. Kar se pa tiče, da pravite, da govorimo samo o frackingu, ni res. Če bi vi poslušal mojo uvodno stališče, več kot tri minute sem naštevala kaj vse je narobe še v tem zakonu, več kot tri minute v svojem uvodnem stališču. Ampak ker vas ne zanima moje uvodno stališče, vi samo nekaj nakladate. Nakladate pa vedno eno in iste stvari. Jaz že vnaprej vem kaj boste povedal. To je skrajno… Mislim, meni je vseeno če vi žalite mene, ampak vi v bistvu žalite ljudi, žalite občino Lendava, ki je klicala po tem, da se fracking prepove. Žalite lokalno prebivalstvo tam, ki prosi, da se fracking prepove. Žalite okoljevarstvene organizacije. Itak, saj vaš šef je ravno pred par dnevi cel spisek nevladnih objavil, ki so za odstrel po vaši logiki, ker imate briljantno logiko kako funkcionira neka družba.

gladko grozili našim ministrom, kaj vas to briga, saj niso bili vaši ministri, kajne, tako, po domače. In vi, ki ste taki domoljubi, to počnete. In potem se tolčete po prsih, kako ljubite to domovino. Ma, ljubite vi kapital! Hvala lepa.

razprava argumentirana, na trenutke ne. Veseli me, da je marsikdo oziroma tudi poslanci opozicije prepoznali, da je v noveli zakona marsikaj tudi dobrega. In mislim, da to zasluži glas, da gre zadeva naprej, da se obravnava na odboru in da na odboru stvari lahko še naprej razčiščujete. S predlagano novelo Zakona o rudarstvu pa se odpravlja, tako kot sem povedal uvodoma, različne sistemske pomanjkljivosti, ki so bile zaznane

Tako z novelo odpravljamo nekatere napake, ki jih je obstoječa zakonodaja vsebovala. Reguliramo oziroma dereguliramo marsikatero področje ali pa ga popolnoma na novo definiramo. Nekatere pojme, neke poenostavitve so, nekatere administrativne ovire so odpravljene in predvsem tudi to, da so bolj poudarjeni prekrški, ki se v praksi vedno bolj pojavljajo. Kar se tiče amandmaja, sem jasno povedal, mislim, da bo potem priložnost tudi na odboru, da se o tem še dodatno pogovorimo. Hvala lepa. Hvala lepa. Zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

dr. Ignaciji Fridl Jarc, državni sekretarki Ministrstva za kulturo. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, hvala lepa za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi v 10. členu določa, da je nacionalni program za kulturo strategija kulturne politike, ki izhaja iz zgodovinsko doseženega položaja kulture, s katero se ugotovi vlogo kulture v razvoju Slovenije in slovenskega naroda ter javni interes zanjo, opredeli področja kulture, na katerih se zagotavljajo kulturne dobrine kot javne dobrine, in predvidi usmeritve na področju investicij v javno kulturno infrastrukturo. Kljub temu, da je torej zakonska podlaga nujna in obvezna, predhodni ministri niso uspeli izpeljati postopka priprave in potrditve novega strateškega dokumenta za področje kulture, brez katerega je področje kulture že od leta 2018. Predlog resolucije o nacionalnem programju za kulturo 2022-2029, ki je pred vami, se je začel pripravljati v mandatu ministra mag. Zorana Pozniča leta 2019 z imenovanjem posebne komisije. Opravila se je vrsta javnih razprav na temo kulture po Sloveniji in izoblikovalo deset ključnih točk, ki naj bi jih nov predlog upošteval. Osnutek resolucije o nacionalnem programu za kulturo je bil predan v sklopu primopredaje sedanjemu ministru za kulturo dr. Vasku Simonitiju 16. marca 2020. Po prejemu so ga pregledale strokovne službe Ministrstva za kulturo, ki pred tem v pripravo osnutka niso bile vključene. Pripravile so svoje pripombe in dokument uskladile tudi z veljavno zakonodajo. Zaradi epidemije covida-19 uveljavitve Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe v kulturi, rekordnega zvišanja proračunov za kulturo, zlasti za leto 2021 in vključitve sredstev s strani ECA potrjenih v okviru načrta za okrevanje in odpornost je bil dokument v avgustu predan Nacionalnemu svetu za kulturo, zatem še en mesec v javno obravnavo. Večina pripomb, ki so bile splošne narave, je bilo upoštevanih, nekatere konkretne bodo v akcijskem načrtu, ki ga sprejme Vlada po potrditvi NPK **36. Vlada je predlog potrdila na svoji 107. redni seji 17. 12. 2021. Dokument je obravnaval tudi Odbor za kulturo. In v sedanjem predlogu, ki je pred vami, so upoštevane tudi nekatere amandmajske spremembe, ki jih je predlagala Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Poslanstvo Nacionalnega programa za kulturo 2022-2029 je, navajam, da se slovensko kulturo uveljavi kot pomemben družbeni dejavnik, ki omogoča razvoj, rast in prepoznavnost slovenske narodne substance tako doma kot v svetu ter zagotavlja pogoje za ustvarjalnost, svobodo izražanja in avtorefleksijo posameznika. Prednostni cilj je, da se kultura ozavesti kot vrednota, ki spodbuja ustvarjalne potenciale, omogoča posamezniku njegov osebnostni razvoj, svobodo izražanja, osvajanje novih znanj in izkušenj, vzpostavljanje humanih medčloveških odnosov in družbene etike ter da se ozavesti kot vrednota, ki obenem razvija spoštovanje dosežkov slovenskega naroda in samostojne države, pa tudi tako dialoško odprtost do sosednjih narodov Evrope in sveta, ki naše kulture ne slabi, ampak jo bogati, dopolnjuje in krepi. Osrednji strateški cilji so okrepiti vlogo kulture kot povezovalne in združevalne sile v javnem življenju, zagotavljati kulturni pluralizem, svobodo izražanja, enake možnosti za ustvarjanje, skrbeti za slovenski jezik ter okrepiti njegovo vlogo znotraj enotnega slovenskega kulturnega prostora vključno s skrbijo za Slovence v zamejstvu in po svetu, skrbeti za ohranjanje in razvijanje kulturne identitete obeh avtohtonih narodnih skupnosti, romske skupnosti, pripadnic in pripadnikov drugih etničnih skupin in pripadnikov in pripadnic ranljivih skupin. Nadalje spodbujati izrazito medresorsko povezovanje kulture z drugimi resorji kot so gospodarstvo, turizem, zagotovitev vzdržnega, učinkovitega in transparentnega / znak za konec zmanjševanje administrativnih ovir, izobraževanje in usposabljanje, pospešitev digitalizacije ter uvajanje novih tehnologij, zagotovitev dostopnosti in izgradnje javne kulturne infrastrukture, promovirati slovensko kulturno dediščino, okrepiti vključenost prebivalstva, decentralizirati slovenski kulturni prostor, okrepiti navzočnost kulturnih vsebin v medijih in

Hvala za besedo, predsedujoči. Odbor za kulturo je na 45. nujni seji obravnaval predlog Resolucije o Nacionalnem programu za kulturo 2022-2029, ki ga je v obravnavo in sprejem Državnemu zboru predložila Vlada. Odboru je bilo posredovano naslednje gradivo: predlog resolucije, mnenje Zakonodajno-pravne službe, mnenje Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora, stališče in pobuda k predlogu Resolucije o Nacionalnem programu za kulturo 2022-2029 s strani Glose – Sindikat kulture in narave Slovenije in vloženi amandmaji poslanskih skupin SDS, Nova Slovenija, Konkretno ter amandma poslanca Sama Bevka. Na seji odbora sta poleg predstavnic ministrstva sodelovali še podpredsednica Nacionalnega sveta za kulturo, predsednica pardon, Uršula Cetinski in Polona Torkar iz Društva Asociacija. Državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo je povedala, da gre za strateški dokument na področju kulturne politike, dokument je za razliko od prehodnih nacionalnih programov za kulturo, ki so bili pripravljeni za štiriletno obdobje, pripravljen za osemletno obdobje. Akcijski načrt pa bo pripravljen po sprejemu resolucije. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da vloženi amandmaji poslanskih skupin SDS, NSi, Konkretno upošteva pripombe, ki jih je ZPS podala v svojem mnenju, v večji meri tudi ustrezno upošteva.

da je za področje kulture zelo slabo, da je Slovenije že štiri leta brez resolucije saj je med drugim ta tudi podlaga za javne razpise v kulturi, kjer se dodelujejo javna sredstva in subvencije. Predstavnica asociacije je opozorila, da predlog resolucije odseva problematičen odnos do samozaposlenih in nevladnih organizacij v kulturi. Gre za zmanjševanje in številčno zamejevanje števila samozaposlenih v kulturi in v nevladnem sektorju. Predlog resolucije bi potreboval dodatno usklajevanje tako za področje nevladnih organizacij kot samozaposlenih v kulturi. V razpravi je bilo povedano, da predlog resolucije povzema okoli 90 odstotkov besedila, ki je bilo pripravljeno že v času ministrovanje prejšnjega ministra. Nova vsebina se nanaša predvsem na epidemijo in vsebino, ki bi jo lahko opredelili kot zastarelo videnje sektorja kulture, ki se posveča predvsem narodni identiteti. Kulturna politika bi morala slediti stroki in njenim smernicam ter ohraniti nevtralno držo do idejnih, duhovnih in estetskih usmeritev. Predlog resolucije ne izboljšuje položaja samozaposlenih in nevladnih organizacij v kulturi, ampak to področje krči, prinaša prilagodljive, fleksibilne oblike zaposlovanja in zaostruje pridobitev statusa samozaposlenega v kulturi. Nevladni sektor ostaja na obrobju investicij v kulturi, dokument pa daje večji poudarke institucionalni kulturi. Pripravo dokumenta bi bilo, zato smiselno preložiti v novi mandat. Nasprotno so predstavniki SDS in Nove Slovenije predlog resolucije podprli, saj naj bi vseboval strateške usmeritve in načrt razvoja slovenske kulture z ciljem, da bomo kot narod ohranili kulturno identiteto, jezik in državotvorno zavest. Izpostavili so Izpostavili so povečanje sredstev za kulturo in investicije na področju nepremične kulturne dediščine, ki so bolj enakomerno razporejene po celi Sloveniji. Zaradi tega bi moralo biti sprejetje NPK 2022 do 2029 vsem prioriteta. Po končani razpravi o posameznih poglavjih predloga resolucije je odbor sprejel amandmaje Poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno. Odbor je glasoval o vseh poglavjih predloga resolucije predloga resolucije skupaj in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga resolucije, v katerega so vključeni vsi sprejeti amandmaji. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališ poslanskih skupin. Samo Bevk bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. **SAMO Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! Pred nami je težko pričakovan Predlog Resolucije o nacionalnem programu v kulturi 2022-2029. Gre oziroma saj moralo bi iti za strateški dokument Vlada o tem predlogu celo nekritično pravi, da dokument odgovarja novonastalemu položaju kulturnega sveta, zaradi posledic pandemije Covid-19 in da je bila upoštevana večina pripomb, ki jih je podala zainteresirana kulturna javnost. Ta je v preteklem obdobju velikokrat opozorila, da področja kulture med vsemi, zaradi epidemije še posebej velikimi izzivi brez strateškega dokumenta krmari že štiri leta. Drži, da smo brez dokumenta drži pa tudi to, da je ob nastopu mandata aktualne Vlade ob primopredaji marca 2020 na Ministrstvu za kulturo novega ministra dr. Vaska Simonitija in ekipo čakal že pripravljen Predlog Resolucije o nacionalnem programu za kulturo. Ta je z veliko truda usklajevanj in pogovorov z deležniki nastala pod vodstvom takratnega ministra mag. Zorana Pozniča. Poleg tega je novega ministra pričakal tudi Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi za obdobje 2021 do 2026 v višini 123 milijonov evrov, ki ga je konec leta 2019 sprejel Državni zbor. To je bila zapuščina še bolje rečeno popotnica, s katero bi bil lahko zadovoljen vsak prihajajoči minister. Ta naš dokument, če se lahko tako izrazim je nastal v najširšem možnem javnem usklajevanju (Nadaljevanje): se zaključil z branjem predloga na Nacionalnem svetu za kulturo v začetku leta 2020 ter bil tako pripravljen za postopek obravnave sprejema v Državnem zboru. Ob iskreni nameri sprejema tega najpomembnejšega smerokaza in kompasa v kulturi bi lahko resolucija skupaj z akcijskim načrtom ta čas že odgovarjala na probleme kulture, še več, dokument bi lahko v kolikor bi se izkazala potreba že danes nadgradili z odgovori na probleme, ki so se v kulturi pokazali v času epidemije. Žal so na ministrstvu ta dokument za dobro leto in več spravili v predal, aktualni minister pa se je raje kot s pripravljeno resolucijo več ali manj prepiral s kulturnimi ustvarjalci ter jim na nek način med epidemijo, ko se je ko se je kulturno življenje praktično ustavilo, odrekel celo plačilu za že izvedeno delo in ga zamaknil, pričakovati pa bi bilo ravno nasprotno, razumevanje in aktivno reševanje nastalih problemov ob epidemiji svetovnih razsežnosti, ob prebiranju resolucije lahko ugotovimo, da je aktualna Vlada ob izteku njenega mandata brez dialoga z deležniki v proceduro poslala spremenjen in nekonsistenten dokument. Socialni demokrati tudi ugotavljamo, da je od že pripravljene resolucije iz mandata prejšnjega ministra povzetega skoraj 90 % vsebine, spremembe oziroma dodatno gradivo pa se nanašajo predvsem na epidemijo, žal pa tudi na vsebino, ki bi jo lahko opredelili kot zastarelo videnje sektorja kulture, strateškega pogleda v prihodnost kulture v kar bi moralo biti prvo poslanstvo ministrstva ob pripravi novega predloga pa ni zaznati. Zaznati pa je diskurz negiranja strokovnosti, neodvisnosti in estetskih usmeritev, kajti po vladnem usmerjanju kulture bodo razvoja področja kulture deležni predvsem tista kultura, tista umetnost in tista ustvarjalnost, ki bodo v naslednjih osmih letih pomagali, pod narekovaji, oblikovati slovensko, narodno, domoljubno in državotvorno zavest. Ključno spoznanje po prebranem dokumentu resolucije pa je, da Ministrstvo za kulturo v prihodnjih osmih letih opušča misel na spremembe in posodobitve veljavnega kulturnega sistema in da ga zanimajo zgolj nebistvena dopolnila. Socialni demokrati menimo, da je resolucija o nacionalnem programu po Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo koncipirana tako, da ne predstavi niti ključnih prebojnih projektov s področja kulture v prihodnjih osmih letih in kako naj bi bili ti financirani. Resolucija tudi ne ponuja rešitve kako prebiti zamrznjeno stanje v kulturnem sistemu in kulturni politiki ter kako preseči številne probleme, ki hromijo kulturni vsakdan po zdravstveni krizi. Kljub nuji imeti nacionalni program za kulturo za naslednja leta se ob vsem slišanem postavlja vprašanje ali dokument sploh podpreti, kajti ne odgovarja na ključne prihodnje izzive, je neoperativen in preživet. Socialni demokrati takega predloga ne moremo in ne bomo podprli. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Primož Siter bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Dober dan! V Levici predloga nacionalnega programa za kulturo ne bomo podprli, saj je neučinkovit, domišljav, do kulture uničevalen in pozablja na ključne deležnike v ustvarjanju kulturne krajine, kulturne organizacije in delavcev. Najprej. NPK ni zakon, je strateški dokument, ki riše smer razvoja kulture in umetnosti ter način na katerega bo kulturi pomagala država. Kaj bo financirala, na kakšen način ter katerim vsebinam bo dala prednost in priložnost. Aktualna oblast na seznam prednostnih ciljev za razvoj kulture v letih od 2022 do 2029 postavlja okrepitev vloge kulture kot povezovalne in združevalne sile v javnem življenju, še posebej pri oblikovanju slovenske narodne identitete, utrjevanje državotvorne zavesti, družbene etike, dialoga, medsebojnega spoštovanja ne glede na spol, generacijske in socialne razlike ter politično pripadnost. Zagotavljanje kulturnega pluralizma, svobodne izražanja in enake možnosti za ustvarjanje. V Levici Vladi odgovarjamo z vprašanjem, se šalite. Trenutna oblast je v jedru svoje biti diametralno nasprotje vsega sladkega kar naštevajo v svojem strateškem dokumentu, nepovezovalna, brez **39. TRAK: (VP) 12.10** (nadaljevanje) moralnih in etičnih načel, brez spoštovanja do drugačnih, še posebej tistih z drugačnim političnim predznakom, krči polje svobode izražanja in enakih možnosti za ustvarjanje in tako naprej in tako naprej. Ampak gremo k dokumentu. Najprej poglejmo aktualno politično okolje, v katerem se je NPK oblikoval. Bolje rečeno, politično okolje, ki ga je oblikovala aktualna vlada, da so se programi formata NPK lahko sami izpisali žalostno kot so se. Ministrstvo za kulturo v krempljih drži Slovenska demokratska stranka – politična druščina, ki je v zadnjih dveh letih, odkar lomasti po oblasti, razbrazdala kulturniško krajino do onemoglosti. Kulturniki, torej motor kulture, so izčrpani in na robu preživetja, financiranje najbolj vidnih neodvisnih organizacij in kulturi zdesetkano, najbolj prepoznani ambasadorji slovenskega kulturnega ustvarjanja v tujini z iz rok izpuljeno infrastrukturo in brez žepnine. Statusi in s tem preživetje do oblasti kritičnih ustvarjalcev izbrisani. Javna tiskovna agencija brez financiranja, dnevnopolitične oddaje na nacionalnem mediju, katerih uredniki in voditelji, no, ta je čisto sveža, niso pogodu oblasti, ukinjene ali v najboljšem primeru z razredčeno frekvenco in prestavljene na manj gledane kanale in termine. Samozaposleni v kulturi, vrhunski ustvarjalci za preživetje dostavljajo hrano. Na drugi strani pa mediji iz propagandističnih mrež vladajoče stranke blestijo pod transfuzijami oglaševalskih pogodb ministrstev, verski uslužbenci so brez vsakršnih dokazovanj statusa, dela in uspešnosti preskrbljeni naravnost iz državnega proračuna, fantje ki v prostem času na Prešernovem trgu pozdravljajo lik in delo Adolfa Hitlerja, prepoznani s statusom posebnega pomena, na državnih proslavah pa veseljačijo Čuki. To je realnost kulturne krajine, ki si jo zamišlja oblast Janeza Janše in Vaska Simonitija. In v tej realnosti se je vlada namenila usmeriti kulturo še s strateškim dokumentov Nacionalni program za kulturo 2022-2029. Zaradi takšnih in drugačnih okoliščin se država danes res lahko pohvali z rekordno rastjo BDP, z rekordnim proračunom, posledično tudi rekordom na proračunskem delu, ki je namenjen kulturi. Napovedi za naprej so slabše, a upanje, da bodo tudi leta do 2029 finančno prijazna do kulture, ostajajo. S tem pa se ponuja tudi briljantna priložnost, da es kultura premisli in proces premisleka ne opravi zgolj politika in uradništvo, ampak se vanj povabi kulturo samo – delavce. Predlog NPK pa je v bistvu nastal brez civilnega dialoga. Pisanje je teklo v znani maniri vladajoče / znak za konec razprave/ koalicije. Dokument je nastajal v ozkem krogu strankarsko poslušnega uredništva ne, da bi bila v njegovo pripravo vključena širša strokovna javnost. Za konec. Edina rešitev za kulturo in nje preživetje v tem trenutku so volitve. Ko bo kulturni resor ustvarjala Levica, bomo sprejeli nov NPK, ki bo narejen s široko podporo kulturnic in kulturnikov, torej vseh ki kulturo živijo in brez političnih ideologij ali strankarske propagande. / znak za konec razprave/ Predstavniki vlade, vam v slovo pa takole: če mislite, da sta kultura in umetnost odvisna od vaših programov, strategij in milosti, se motite. Slogan pravi Kultura živi. Kultura se tudi veseli 24. aprila. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Tadeja Šuštar Zalar bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite. Hvala za besedo. Kultura je to, kar določa človeka v njegovem odnosu do okolja, katerem živi, bodisi naravnega bodisi družbenega. Je njegov način, kako s svojim prebivanjem v svetu in na njem ta svet s svojo ustvarjalnostjo, domišljijo, humanističnim poslanstvom in duhovnim premislekom razvija, preoblikuje, dopolnjuje, nagrajuje in s takim delovanjem skrbi za rast svoje duše. Pred nami je predlog resolucije nacionalnega programa za kulturo od 2022 do leta 2029. Temelji na analizi preteklih dosežkov slovenske kulture kot osnove za oblikovanje slovenske narodotvorne in državotvorne zavesti – 12.15** (nadaljevanje) Njeno poslanstvo je, da se slovenska kultura uveljavi kot pomemben razvojni dejavnik in se tesneje poveže z drugimi sektorji, z ciljem sooblikovanja, povezane, trajnostno usmerjene, kulturo ozaveščene družbe. Prednostni razvojni ukrepi vključujejo prenovo in izgradnjo javne kulturne infrastrukture, uvajanje novih tehnologij in sodobnih pristopov vključno z digitalizacijo, vzpostavitev vzdržnega in stabilnega sistema financiranja ter krepitev vključenosti prebivalstva v kulturno dogajanje. Kot prednostni razvojni cilji so na področju javnih zavodov opredeljeni. Krepitev vloge in zagotovitev trajnostnih pogojev za delovanje javnih zavodov kot temeljnih nosilcev slovenske kulture z usmeritvami in cilji, ki so transparentni in usklajeni z vsakokratnih nacionalnim programom za kulturo ob sočasnem zmanjšanju administrativne obremenjenosti ter zagotovitvi dolgoročnega stabilnega financiranja. Za optimalno izvajanje javne službe je na področju kulture ob stalnih zaposlitvah za nedoločen čas treba preiti k bolj prilagodljivim oblikam zaposlovanja vezanim na mandat direktorja oziroma na določeno časovno obdobje. Zagotoviti je treba lažje prehajanje med delovnimi mesti in možnost prekvalifikacije v umetniških poklicih z beneficiranim stažem. S sprejetjem Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi in njegovo uveljavitvijo proračunih 2021 in 2022 je omogočeno izvajanje nujnih investicij na področju javne kulturne infrastrukture. Posebna prednostna skrb je namenjena slovenskemu jeziku in njegovim številnim narečjem kot temeljni identifikacijski točki naroda in vsem njegovim nosilcem vključno s Slovenkami in Slovenci v zamejstvu in po svetu. Nacionalni program za kulturo je usklajen tudi z Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021 do 2025. Zadnja resolucija nacionalnega programa za kulturo je veljalo od 2014 do 2017 torej smo bili celih 5 let brez programa. Obravnavane resolucije je smiselno nadaljevanje zadnje resolucije skladno s spremenjenimi okoliščinami in ugotovljenimi potrebami na področju kulture. Uvaja nekatere nove smernice in vsebine, ki odgovarjajo na izzive sedanjosti in poskuša predvideti razvoj prihodnjega dogajanja in potrebe na področju kulture. Novi Sloveniji – krščanski demokrati smo veseli, da se po petih letih sprejema nova resolucija, ki odgovarja na današnje in prihodnje izzive kulture in jo bomo, zato podprli. Hvala.

Hvala, gospod podpredsednik. Spoštovana državna sekretarka, dober dan! Drage kolegice in kolegi! Predlog Resolucije o nacionalnem programu za kulturo je osrednji strateški državni dokument s področja kulture. Kljub njegovi pomembnosti Slovenije že šesto leto nima veljavnega nacionalnega programa kulture. Saga se vleče vse od leta 2017, ko se je iztekla tedaj veljavna resolucija. V umestnem času so sicer nastali novi predlogi a uresničen ni niti uzakonjen ni bil nobeden. Biti moramo iskreni prav navdušeno kulturniki niso sprejeli nobenega. Med letošnjo obravnavo smo lahko slišali bolje nič kot za nič. Leta 2017 pa je bilo o predstavljeni resoluciji mogoče slišati, da je bolj biti leto dni brez strateškega dokumenta kot pa imeti tako slabega, a leto dni je prehitro minilo in se je nakopičilo še pet novih let. Sprejem nove resolucije tako že davno je postala nuja. Številni izmed opredeljenih ciljev v resoluciji so tako všečni kot potrebni a se bojimo, da jim grozi, da bodo ostali bolj zgolj na papirju. Naj izpostavim enega od ciljev, ki se nam zdi pod to Vlado milo rečeno težko uresničljiv. Citiram: »Zagotovitev kulturnega pluralizma, svobode izražanja in enakih možnosti za ustvarjanje ter za kulturno raznolikost ob vzpostavljanju enakih možnosti ne glede na spol, starost, socialni položaj ali druge danosti.« Komu se zdi, da ta Vlada in ta minister, da sta sposobna udejanjanja resničnega pluralizma? Govoriti o stremljenju h kulturnemu pluralizmu v tem mandatu je glede na vse dogajanje ironično, zbadljivo, skorajda žaljivo. Ta Vlada namreč praktično vsako orodje, ki je na voljo ali ki si ga prigrabi, izrabi za vsiljevanje svojih vrednot, svojih pogledov na svet, svojih prepričanj. Primer takšnega ravnanja so denimo razpisne politike ministrstev v tem mandatu. Spomnimo se zgolj tistega, na katerem sredstev po dolgih letih nista dobila Dnevnik in Delo, če izpostavim zgolj ta dva časnika in zakaj, ker nista opredelila, s kakšnimi uredniškimi mehanizmi bosta zagotovila redno in objektivno ter uravnoteženo predstavljanje političnega delovanja in stališč posameznih različnih organizacij in posameznikov. In kadar takšnih orodij ni, jih ustvari. Spomnimo se samo primera STA, ko si je Vlada za enega svojih prioritetnih projektov določila postopen prevzem javnih medijev in sočasno izgradnjo vzporednega, Vladi naklonjenega medijskega imperija, se je pri tem požvižgala tako na zakonska določila, kot na odločitve sodišče z Vrhovnim na čelu. Ker si STA-ja zaradi zakonskih omejitev ni mogla podrediti, se je brezkompromisno in brezsramno lotila njenega finančnega izčrpavanja in uničevanja. In takšna Vlada naj bi se, naj bi še pozdravljala pluralizem katerekoli vrste. To je singularizem brez primere. Četudi je ciljem, zapisanim v resoluciji lahko pritrditi, Vladi zaupamo, da jih bo resnično uresničevala. zelo nazoren primer, ki utemeljuje naše nezaupanje je denimo projekt obnove SNG Drama Ljubljana. Na 53. strani resolucije je v pregledu ključnih investicij v javno kulturno infrastrukturo v državni lasti, obnova Drame uvrščena na prvo mesto, pri čemer je za predviden začetek del opredeljena letnica 2022. Postopki, nujno potrebni za obnovo, so pod »simonitistrovanjem« povsem zastali in se končali celo z odstopom ravnatelja ljubljanske Drame. Skrb ustvarja dejstvo, da sprejemu resolucije sledi predlog akcijskega načrta o njenem izvajanju. O njem se morajo načelni cilji in okvirne usmeritve konkretizirati in se pretopiti v oprijemljive načrte. Naj bi se. A glede na to, da akcijskega načrta ne potrjuje Državni zbor, temveč zgolj Vlada, se bojimo, da bi si trenutna Vlada pri tem vzela zelo veliko manevrskega prostora in bi si dovolila cilje interpretirati v skladu / znak za konec razprave/ s svojimi namerami in pogledi na kulturo. Upravičena je torej skrb, da bi Vlada ob sprejemanju načrta zaobšla tako strokovno javnost, kot tudi sam dokument. Zaupanja pač z razlogom ni. Na eni strani torej nujnost nove resolucije in pripadajočega akcijskega načrta, na drugi vsa opozorila in očitki o pomanjkljivosti resolucije. Naj navedem še nekatere; preohlapnost, premajhna stateškost, premalo naslavljanje sistemskih pomanjkljivosti / znak za konec razprave/ obstoječega kulturnega modela. Še posebej med vsem navedenim izstopa neustrezna obravnava nevladnega sektorja in samozaposlenih v kulturi, pozabiti pa ne smemo niti na pretirano ideološkost, ki v takem dokumentu nima kaj iskati. V Poslanski skupini SAB resoluciji svoje podpore ne moremo nameniti. Hvala. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Konkretno o predstavila Mojca Žnidarič. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim! Dolgo pričakovani nacionalni program za kulturo je končno pred nami, naslavlja pa številne ukrepe za naslednje osemletno obdobje do leta 2029. Gre za strateški dokument države, ki bi, ne glede na aktualno razdvojenost, moral podpirati razvoj raznolikosti in ohranjanja naše kulturne dediščine. Menimo, da predlagani ukrepi iz obravnavanega predloga to zagotavljajo, kakor tudi omogočajo, da bo naš kulturni prostor ohranil svojo raznolikost in prepoznavnost tudi onkraj meja naše domovine. V Resoluciji o nacionalnem programu za kulturo so številni prednostni cilji, med katere naj izpostavimo le nekaj teh; vloge kulture kot povezovalne in združevalne sile v javnem življenju, s poudarkom na oblikovanju slovenske narodne identitete, utrjevanje državotvorne zavesti, družbene etike, dialoga, medsebojnega spoštovanja ne glede na spol, generacijske in socialne razlike ter politično pripadnost; zagotovitev kulturnega pluralizma, svobode izražanja in enakih možnosti za ustvarjanje ter za kulturno raznolikost ob vzpostavljanju enakih možnosti ne glede na osebne okoliščine; skrb za slovenski jezik in krepitev vloge in pomena slovenskega jezika znotraj enotnega slovenskega kulturnega prostora in v mednarodnem okolju, vključno s skrbjo za jezik in kulturo Slovencev v zamejstvu in po svetu. Kot pomemben cilj velja omeniti še: medresorsko povezovanje kulture, še posebej z gospodarstvom, turizmom, izobraževanjem, socialo in družino, ter prisotnost kulturnih vsebin znotraj politik drugih resorjev. Težave z interdisciplinarnim pristopom, ki izhajajo iz medresorskega usklajevanja, zreduciranega na minimum, je nekaj, s čimer se srečujejo tudi drugi resorji pri pripravi zakonodaje in programov, ki posegajo na različna področja. Zato pozdravljamo umestitev te vsebine v nov nacionalni program za kulturo. Zelo pomemben cilj je tudi vzpostavitev vzdržnega, učinkovitega, stabilnega in transparentnega sistema financiranja kulture. Tudi cilj okrepitev vključenosti prebivalstva v kulturno dogajanje, razvoj ljubiteljske kulture in zagotovitev kulturno-umetnostne vzgoje kot vseživljenjskega učenja je vsekakor nekaj, kar pripomore h krepitvi naše kulturne zavesti. Nekaj prednostnih ciljev in ukrepov iz obravnavanega nacionalnega programa za kulturo bo terjalo tudi zakonodajne spremembe. Želimo si, da bi do realizacije tega tudi prišlo in da bomo našli konsenz za spremembe, med drugim tudi na področju medijske zakonodaje, varstva kulturne dediščine in upravljanja kulturnih spomenikov. Za konec še nekaj besed, namenjenih investicijam v javno kulturno infrastrukturo in celostno ohranjanje kulturnih spomenikov v državni lasti. Veseli nas, da so na ta seznam investicij uvrščeni številni ključni objekti, med tem prav gotovo sodijo: Slovensko narodno gledališče, Drama Ljubljana, Prirodoslovni muzej Slovenije, Arhiv Republike Slovenije, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv Maribor. In da ne bom naštevala vseh objektov, saj so vsi zelo pomembni za javno kulturno dediščino, naj omenim še skrb za infrastrukturo na podeželju, kar pozdravljamo in izpostavljamo prenovo gradu Snežnik, gradu Socerb, dvorca Dornava in še mnogih drugih. Predlog resolucije o nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2022-2029 bomo v Poslanski skupini Konkretno podprli. Hvala. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavila Alenka Jeraj. Izvolite. Lep pozdrav! V Poslanski skupini SDS smo veseli, da je Ministrstvo za kulturo pripravilo Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2022-2029. Prejšnji nacionalni program se je namreč iztekel že v letu 2017 oziroma 2018 in od takrat smo čakali na nov nacionalni program. Že minister Poznič je ustanovil skupino, ki je začela s pripravami, delo pa se je nato nadaljevalo v tem mandatu in pred nami je dokument, ki bo začrtal razvoj slovenske kulture v vseh segmentih za naslednje desetletje. Poslanstvo nacionalnega programa kulture je, da se slovensko kulturo uveljavi kot pomemben družbeni dejavnik, ki omogoča razvoj, rast in prepoznavnost slovenske narodne identitete tako doma kot v svetu ter zagotavlja pogoje za ustvarjalnost, svobodo izražanja in refleksijo posameznika. Za dosego tega cilja se povezuje tudi z drugimi sektorji, s ciljem sooblikovanja ustvarjalne, **43. TRAK (VI) 12.30** (Nadaljevanje) povezovalne in trajnostne usmeritve demokratične družbe. Glavni cilji novega nacionalnega programa za kulturo so uveljavitev pomena kulture za identiteto naroda. Torej, želimo si v javnosti ozavestiti prispevek in pomen kulture za družbeni napredek in dobrobit državljank in državljanov Republike Slovenije ter Slovenk in Slovencev v zamejstvu in po svetu. Eden od ciljev je tudi zagotavljanje kulturnega pluralizma, svobode izražanja in enakih možnosti za ustvarjanje. Želimo okrepiti vlogo in pomen slovenskega jezika znotraj enotnega slovenskega kulturnega prostora. Eden od ciljev je tudi skrb za ohranjanje in razvijanje kulturne identitete, avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, pripadnic in pripadnikov etničnih skupin ter krepitev podpore za izvajanje in promocijo kulturnih dejavnosti pripadnic in pripadnikov ranljivih skupin v Republiki Sloveniji. Kultura se mora povezovati tudi z drugimi področji. Zagotoviti je potrebno ustrezno financiranje in učinkovito upravljanje. Izobraževanje in usposabljanje z namenom pridobivanja ključnih kompetenc. Želimo si tudi digitalizacije in uvajanja novih tehnologij ter sodobnih pristopov. Pomembna je izgradnja nujne javne kulturne infrastrukture. S pomočjo dediščine želimo prispevati h kakovosti življenja in k bolj povezani družbi, pospešiti trajnostni razvoj Slovenije in izboljšati odnos družbe do naše dediščine. Glavni strateški cilji resolucije o nacionalnem programu za kulturo pa so: okrepiti vlogo kulture kot povezovalne in združevalne sile v javnem življenju, še posebej pri oblikovanju slovenske narodne identitete, domoljubne in državotvorne zavesti in družbene etike. Zagotavljati kulturni pluralizem, svobodo izražanja in enake možnosti za ustvarjanje. Skrbeti za slovenski jezik ter okrepiti vlogo in pomen slovenskega jezika znotraj enotnega slovenskega kulturnega prostora in v mednarodnem okolju vključno s skrbjo za Slovence v zamejstvu in po svetu. Skrbeti za ohranjanje in razvijanje kulturne identitet narodnih skupnosti Madžarov in Italijanov, Romsko skupnost, etnične skupine, priseljence in ranljive skupine. Spodbuditi medresorsko povezovanje kulture, še posebej z gospodarstvom, turizmom in izobraževanjem ter zagotoviti prisotnost kulturnih vsebin znotraj politik drugih resorjev. Zagotoviti vzpostavitev vzdržnega, učinkovitega in transparentnega sistema financiranja kulture. Upoštevati trenutno situacijo in razvojne perspektive na področju kulturnega sektorja ter vzpostaviti pogoje za njegovo prilagodljivost na spremembe in razvoj z zmanjševanjem administrativnih ovir z izobraževanjem in usposabljanjem. Pospešiti digitalizacijo ter uvajanje novih tehnologij in sodobnih pristopov. Zagotoviti posodobitev in izgradnjo nujno potrebne javne infrastrukture. V zvezi s tem je v nacionalnem programu za kulturo pregled ključnih investicij v javno infrastrukturo v državni lasti. Mnogi od teh že leta čakajo na primerno finančno podporo. Skladno z razpoložljivimi sredstvi v vsakoletnem proračunu bo Ministrstvo za kulturo izvajalo tudi eno, dvo ali večletne pozive in razpise za vlaganje v javno infrastrukturo v občinski lasti. Že v zadnjih dveh letih je bilo s tega naslova veliko vlaganj v kulturne dvorane in domove na podeželju in v mestih. Pozitivno mnenje je na predlog dokumenta podal nacionalni svet za kulturo. Prav tako je nacionalni program za kulturo podprl Državni svet. V Poslanski skupini SDS bomo Predlog resolucije o nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2022-2029 podprli. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavila Lidija Divjak Mirnik. Izvolite. pozdrav! Prve nacionalne programe za kulturo je mnogokrat odlikovala izrazita prodornost in izvirnost pogledov na snovanje temeljnih kulturnih politik in določanje obsega dejavnosti na področju kulture in umetnosti, ki bo deležna državnih spodbud. Samoniklost in drugačnost od podobnih dokumentov na medresorski ravni se je odslikovala že v sestavi strokovne komisije za pripravo dokumenta, kjer se je k sodelovanju znalo privabiti ljudi, ki so slovenski kulturi ter umetnosti do tedaj pustili neizbrisan pečat. To je še posebej pomembno ko temeljne razvojne poteze slovenske kulture kreiramo za obdobje osmih let in verjamemo, da je imel takratni predlagatelj **44. TRAK: (NB) – 12.35** (Nadaljevanje): podaljšane veljavnosti dokumenta leta 2016, zagotovo v mislih tudi velikopoteznost, ki bo tako po človeških virih in procesu nastajanja presegla zgolj zapovedan okvir demokratične vključenosti javnosti. No, in potem je prišla ta Vlada. Za začetek bi torej morali najpomembnejši dokument za razvoj kulture v Sloveniji na novo premisliti, ga nadalje iztrgati iz primerža birokratskih / nerazumljivo/ z enostranskim vključevanjem ideoloških podtonov aktualne politične oblasti kot seveda to v pričujočem dokumentu čutimo ter ga vrniti k izročilu družbene kritičnosti, združevanja različnih deležnikov in pa seveda tretjič ljudem, ki razumejo vlogo kulture in umetnosti v družbi, pa seveda tega ni. V tem pogledu bi moral dokument že konkretneje ponuditi splošno sprejete sistemske rešitve, ki bi se kasneje prelile v akcijski načrt na način soodvisnosti dokumentov, ne pa pred Vlade slednjega v smislu moči odločanja, saj ga tako ali tako sprejme Vlada in ne DZ, pripombe javnosti pa so zgolj lahko ali pa tudi ne kot vidimo upoštevajo. Če zanemarimo že tolikokrat videno s strani aktualne Vlade tiščanje kulture v ideološke vzpone, v dokumentu pogrešamo predvsem ambicioznost pri razmisleku o pojavnosti slovenske kulture in umetnosti v 21. stoletju skozi prizmo sodobnih tehnologij in aktualnih razmer danes. Drugič. Novodobnih umetniških forum in kar je najpomembnejše, tretjič, kako se bo v nove umetniške paradigme vključeval slovenski jezik. V odvisni povezanosti je tudi pomemben razmislek kako se bo slovenska kultura in umetnost odzvala na nove generacije občinstev, predvsem kako bomo pritegnili več mladih, začenši tudi z ljubiteljsko kulturo, vendar seveda tega v tem dokumentu ni. NPK se je torej predvsem osredotoča na javni sektor v kulturi, ki ga sicer v LMŠ vidimo kot izrazito pomembnega in kot varuha tradicionalnih oblik umetnosti in kulture, vendar se večkrat zdi, da dokument sloni zgolj na zastarelem konceptu ključnega pomena kulture kot tiste, ki naj bi skrbela za krepitev nacionalne identitete. Se strinjamo in to podpiramo. Vendar so v sodobnih vzorcih delovanja kulture tudi drugi pozitivni učinki kot so na primer kreativnost, kritičnost, politična angažiranost, socialna povezanost, vendar ta aktualna Vlada tega ne želi. Krepitev nacionalne identitete s strani kulture je sicer samoumevnost, ki jo je treba na ravni močne mreže javnih zavodov tudi ohranjati, saj je temelj narodove identitete. Veliko prostora je tudi za razmislek o pospeševanju festivalske dejavnosti kot pomembnega segmenta kulturnega turizma, o gospodarskih učinkih kulture nam verjetno danes več ni potrebno izgubljati besed ali pač, ker se tudi na to v tem dokumentu pozablja. Kar nas še posebej skrbi je, da dokument ne ponuja zadostnih razmislekov o sinergijah med javnim, vladnim, nevladnim in ljubiteljskim in o njihovem vzajemnem razvoju. Namesto celostnega razumevanja vloge samozaposlenih v kulturi in nevladnega sektorja predvsem kot nosilce v sodobnih umetniških konceptov se jih obravnava kot pomanjkljive oziroma neustrezne, predvsem pa tlači samo in izključno polje nekih poslovnih subjektov, čeprav celoten ustvarjalni presežek sredstev vračajo nazaj v svoje poslanstvo vključno s programom. O temeljni strateški listini v kulturi bi lahko brez brižno rekli, da je dobro, da jo vsaj imamo, da smo jo vsaj dobili sem, vendarle ob neobhodni predpostavki, da jo podpira večji del strokovne javnosti in civilne družbe. To je pravzaprav ključen cilj tako pomembnega akta, da lahko sploh zaživi v popolnosti. Tega pogoja ta listina, ki je pred nami, ne izpolnjuje. Tako pomemben dokument ne sme biti oblikovan samo zaradi izpolnitve ene izmed le dveh točk v koalicijski pogodbi za področje kulture, ampak na podlagi širokega odobravanja javnosti, zato v LMŠ menimo, da bi lahko brez občutka pretirane izgube vrnili v javno obravnavo z jasnim cilje, da dobimo strateško listino za katero bo stalo največ predstavnikov kulturne in umetniške javnosti in jo bo in jim bo na koncu koncev tudi v ponos. Seveda v LMŠ tega predloga ne bomo podprli. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o poglavju in vloženem amandmaju.

predlaga, in sicer piše takole: »V podpoglavju Investicije na področju kulture se za tabelo Pregled ključnih investicij v javno infrastrukturo v državni lasti doda nova tabela, ki se glasi: Investicije v objekte Unescove svetovne dediščine in nosilce znaka evropske dediščine.« V tej tabeli je navedenih pet projektov, in sicer: prazgodovinska kolišča na Igu na Ljubljanskem barju, dediščina živega srebra v Idriji, izbrana dela Jožeta Plečnika, cerkev Sv. Duha v Javorci, Partizanska bolnica Franja pri Cerknem ter sprejemno-informacijski center. Izvedba vseh projektov je med leti 2022 do 2029, odgovornost oziroma nosilec je Ministrstvo za kulturo in skupna vrednost investicij je 20 milijonov 700 tisoč evrov. O tem torej razpravljamo.

Spoštovani zbor, kolegice in kolegi! Kot ste že povedali, gospod podpredsednik, amandma v nacionalni program za kulturo za obdobje 2022-2029 vključuje tudi investicije v objekte Unescove dediščine in nosilce znaka evropske dediščine. Namreč, generalna konferenca Unesca je že leta 1972 v Parizu sprejela Sporazum o zaščiti svetovne kulturne in naravne dediščine. Sporazum je do sedaj podpisalo 194 držav, na seznamu svetovne kulturne dediščine in naravne pa je uvrščenih 154 znamenitosti izredne svetovne vrednosti iz 167 držav članic z vseh kontinentov. Še v prejšnji državi Jugoslaviji so se kot prve iz Slovenije na ta prestižni seznam leta 1986 uvrstile Škocjanske jame. Naj spomnim, Jugoslavija je takrat imela devet vpisov, Republika Slovenija pa ima danes pet vpisanih znamenitosti, tri kulturne in dve naravni, in sicer: prazgodovinska kolišča na Igu na Ljubljanskem barju, dediščino živega srebra v Idriji in izbrana dela arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani kot kulturno dediščino in so tudi del predlaganega amandmaja, o katerem bomo v nadaljevanju razpravljali, ter prvinski bukovi gozdovi v gozdnih rezervatih pragozda Krokar in Snežnik Ždrolce ter, kot rečeno, prvo opisane Škocjanske jame kot naravno dediščino. Imamo pa še tako imenovano poskusno listo svetovne Unescove dediščine, kjer pa ima Slovenija še štiri vpise, in sicer: Fužinske planine v Bohinju, Klasični Kras, Pot miru od Alp do Jadrana in Partizansko bolnico Franjo, ki čakajo na nadaljevanje postopkov. Konvencija namreč v 4. členu določa, da morajo države podpisnice predvsem same poskrbeti za vpis, zaščito, vzdrževanje in negovanje naravne in kulturne dediščine in si prizadevati, da bo prešla v roke zanamcem. Konvencija tudi omogoča, da lahko ogrožena dediščina pride na seznam ogroženih svetovnih bogastev. Na tak način je, na primer, mednarodna skupnost reševala dediščino Dubrovnika zaradi Dubrovnika zaradi posledic srbskega bombardiranja. Pravzaprav pa se je celoten ta projekt Unescove svetovne dediščine začel zaradi ogroženosti

uspešnejše seveda prednjači Italija z 58 vpisi sledi Avstrija z 12 Hrvaška 10 in Madžarska z 8 vpisi. Resna in uspešna prizadevanja Republike Slovenije so se končala leta 1986, ko so bile seznamu uvrščene Škocjanske jame šele konec leta 1994 pa je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, da se za vpisno poskusno listo svetovne kulturne dediščine predlaga Bohinjske pastirske planine, matični Kras in rudarsko mesto Idrija. Na prvem oziroma v prvem Nacionalnem programu za kulturo 2004 in 2007, ki ga ima tukaj s seboj pa smo prvič zapisali, da je potrebno za uspešno promocijo slovenskih dediščinskih projektov v mednarodnem merilu doseči enega ali več vpisov na seznam svetovne dediščine pri Unescu in takoj pripraviti nominacije za tiste spomenike, ki so že na Unescovi poskusni listi. Od takrat lahko rečemo, da se je država resno lotila tega projekta. Republika Slovenije je tako kot samostojna država dosegla štiri vpise še štiri pa ima kot rečeno na Unescovem poskusnem seznamu. Zelo resno pa se je Republika Slovenija oziroma Ministrstvo za kulturo že od vsega začetka lotila projekta znaka evropske dediščine pa tudi vpisov na Unesco reprezentativni seznam svetovne nesnovne kulturne dediščine človeštva, kjer imamo vpisane Škofjeloški pasijon, obhode kurentov, klekljanje čipk v Sloveniji z Idrijsko čipko na čelu ter suho zidno gradnjo, vendar o nesnovni dediščini kdaj drugič. Spomeniška območja z znakom evropske dediščine, ki so tudi del tega amandmaja kot rečeno gre za cerkvico Sv. Duha v Javorcih in za Partizansko bolnišnico Franjo spomeniška območja teh je 48 v Evropski uniji pa so bila na ta seznam uvrščena kot mejniki pri nastajanju današnje Evrope spadajo v času od začetka civilizacije do Evrope kot jo poznamo danes in simbolizirajo evropske ideale, vrednote, zgodovino in združevanje. Ta spominska oziroma spomeniška območja so se od leta 2013 izbirala, zaradi svoje simbolne vrednosti, vloge v evropski zgodovini in dejavnosti, ki jih nudijo ta spomeniška območja tudi zbližujejo Evropsko unijo in njene državljane. Republika Slovenija ima na tem seznamu tri vpise: cerkev Sv. Duha v Javorcih, Partizansko bolnico Franjo in Zdravljico kot sporočilo evropske pomladi narodov sredi 19. stoletja. Tako so na primer na tem seznamu skupaj z našimi spomeniki tudi Atenska akropola, Neandertalčevo najdišče v Krapini, vas Schengen kot rojstni kraj Schengenskega sporazuma, Ladjedelnica / nerazumljivo/ in tako dalje. S predlaganim amandmajem bo Nacionalni program za kulturo lahko samo pridobil, saj s tem amandmajem v nacionalno program uvrščamo najbolj kvalitetno kulturno dediščino, ki ima evropsko in svetovno priznano izjemno in splošno vrednost to so prazgodovinska kolišča na Igu na Ljubljanskem barju, dediščina živega srebra v Idriji, izbrana dela arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, cerkev Sv. Duha v Javorcih in Partizanska bolnica Franja pri Cerknem, za kar bi v obdobju od 2020 do 2029 investirali 20 milijonov in 700 tisoč evrov. Dejstvo, da so nekateri izmed teh spomenikov v lasti lokalnih skupnosti ne igra nobene vloge je popolnoma irelevantno nikjer namreč ne piše, da v Nacionalnem programu za kulturo ne bi smeli navajati spomenikov v lokalni lasti ali v lasti drugih imetnikov še posebej, če imajo evropsko, svetovno in univerzalno vrednost. Lastništvo je tukaj drugotnega pomena, pomembna je le kvaliteta te dediščine. Seveda bo moral vsak oziroma (nadaljevanje) investiciji ustrezno participirati tudi lastnik spomenika, tako, kot je bilo recimo to urejeno v okviru Zakona o kulturnem evru. Dejstvo je tudi, da se vsak evro, vložen v revitalizacijo kulturne dediščine, večkrat povrne. Investicije v našo dediščino imajo torej izrazito razvojni predznak in se dolgoročno zelo bogato obrestujejo. To je dediščina, s katero se ponašamo tudi z vidika turistične promocije in bogati naš kulturni turizem. Popotniki, obiskovalci ali če že hočete, turisti, kamorkoli po svetu že gremo, si praviloma gremo najprej ogledati dediščino, ki je pod okriljem UNESCA oziroma ima znak evropske dediščine. Zato smo v Poslanski skupini Socialnih demokratov pripravili ta amandma in kolegice in kolege prosim, da ta amandma tudi podprejo in vsaj s tem nekoliko izboljšajo Nacionalni program za kulturo.

V Poslanski skupini Levica bomo ta predlagani amandma podprli in naj razložim, zakaj. Zdaj, stvari, ki jih je predlagatelj pojasnil, da gre dejansko za varovanje kulturne dediščine, ki imajo onstran kulturnega svojo svojo vrednost, tudi v gospodarstvu, v turizmu, na siceršnjem družbenem zemljevidu temu ne gre oporekat. V Sloveniji se lahko seveda ponašamo z eno kopico kulturnih spomenikov, eni so ali niso pod UNESCOVIM okriljem, ampak v vsakem primeru mislim, da se lahko pohvalimo z enim zelo bogatim zemljevidom kulturne dediščine in to je ta, da rečem, narodna dimenzija tega, če hočete, ali pa družbena dimenzija tega, če hočete. Je pa samo dejstvo, da, sicer legitimna pravica, vlaganje amandmajev, ampak, je pa samo vlaganje amandmajev pri tako specifično sprejetem strateškem dokumentu, kot je ta pričujoči dokument oziroma s tako specifičnim procesom sprejemanja, pa je treba opozorit tudi na politično dimenzijo samega dokumenta, h kateremu predlagatelj torej predlaga ta amandma. In sicer, kot sem uvodoma pojasnil v stališču poslanske skupine, je rakrana, tista prva, najbolj odprta rana tega dokumenta prav gotovo dejstvo, da je nastal brez civilnega dialoga in na problem obravnavanja tudi kulturne dediščine, je strokovna javnost s področja kulture opozorila, ko se je v tem kratkem času za neko javno razpravo in »feedback« na predlagano besedilo resolucije sama oglasila. Pisanje tega predloga je nastajalo tako rekoč za zaprtimi vrati, na neki politično uradniški ravni, ne da bi bila v, torej v pripravo vključena širša strokovna javnost. Na Ministrstvu za kulturo so s takšnimi in podobnimi predlogi, je prišlo, vsaj da vemo, v tem času 38 odzivov na osnutek, torej strokovne javnosti, 38 odzivov strokovne javnosti na osnutek Nacionalnega programa za kulturo, torej tega strateškega dokumenta, ki črta pot razvoju kulturnega sektorja v naslednjih sedmih, osmih letih, ob čemer pa so na ministrstvu ugotovili, da, zdaj citiram, da je, v navednicah, »majhno število pripomb…« 38 pripomb strokovne javnosti, kar je ministrstvo videlo kot majhno število pripomb – »…zgolj potrditev njihovega dobrega dela.« Kajne, in tukaj, na tej točki ponovim vprašanje, ki sem ga Vladi malce retorično zastavil že uvodoma, v stališču poslanske skupine, ali se šalite s temi ugotovitvami? Ob resnih kritikah, da je dokument pomanjkljiv, da je zastarel, da je mestoma škodljiv in o tem smo tudi širše govorili na odboru, da ima neke elemente jasnega nacionalizma. Minister ni rekel ne bu ne mu, da tako rečem,

Kolega Bevk je v tem delu izrecno in kvalitetno predstavil, bi rekel, tudi historiat vseh teh zadev in predlagam, da greste na amandma. Sem ga prebral, zato da bo razumevanje lažje, da bo tudi javnost videla za kaj gre

tudi amandmaja, ki ga je vložil kolega in odziva strokovne javnosti na tudi to problematiko. Zato jaz mislim, da to opozorilo sedaj ni bilo na mestu. Ampak ministra v tej zgodbi in to je kritika…

In to je glavna kritika. In zato še enkrat, izražam navdušenje, da smo dva meseca, samo dva meseca pred volitvami, da se ta vladna garnitura zamenja, da se prisluhne strokovni javnosti ko se oglaša s predlogi

v tem mandatu poslanke in poslanci demokratične opozicije predlagali kot amandma so bili zgolj prevodi klicev strokovne javnosti na kulturnem področju, na področju dolgotrajne oskrbe, če hočete, in do vseh… iz klopi/ preden dobite postopkovni predlog, vsi ste imeli možnost, da ste v obravnavo tudi vložili kakršenkoli konkreten amandma, tudi o tem kar sedaj govorite, pa tega niste storili. In če želite razpravljati o vsebinah, ki vam ležijo, potem vložite pač konkretne amandmaje. Tu pa govorimo samo o investicijah na področju kulture in pa z uvrstitvijo dodatne tabele, ki jo je predlagala Poslanska skupina SD. Postopkovno Lidija Divjak Mirnik. pustite, da povedo kar imajo za povedati. Vaša funkcija tam zgoraj ni da sodite o tem ali kdo pravilno ali nepravilno govori kaj o kulturnem ministru, ki je, mimogrede, nekulturen. Tudi vaša funkcija ni, da sodite o tem kaj kolega Siter razlaga, ker je to njegova pravica, ker je zato bil nenazadnje izvoljen. In vas preprosto vljudno prosim, da pustite razpravo, ki je v skladu s Poslovniku zato, ker gospod Siter v tem trenutku razlaga zakaj bodo podprli amandma SD-ja, ker ga je pač bilo potrebno vložiti, ker je Vlada na te stvari pozabila. Zelo preprosto. In jaz vas res prosim, da ne

če se lotite opozarjati predsedujočega, potem si preberite Poslovnik. Uvodoma sem povedal in tako je vedno, da govorimo o členu in o vloženem amandmaju in točno to zahtevam tudi od tistih, ki razpravljate. Mi imamo splošne razprave in jaz upam, da nekdo, ki je intelektualec ali pa se ima za intelektualca ve kaj je člen in vložen amandma. To ni splošna razprava, to ni Zakon o medijih, to ni Zakon o RTV, to niso v tem primeru samozaposleni v kulturi, ampak konkretno govorimo o kulturni dediščini, ki je na dveh seznamih napisana. In če niste sposobni tega razumeti in tako razpravo peljati, potem je hudo. Mandata je konec, pa še ne znate. Hvala lepa.